Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanec: mag. Bojana Muršič, Violeta Tomić in Gregor Židan. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, za danes sodelovanja na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo ni najavil noben poslanec oziroma poslanka. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo mag. Andreju Vizjaku, ministru za okolje in prostor. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o vodah velja približno 19 let in v tem času se je pojavilo kar nekaj razlogov za to, da prihajamo z razmeroma kratko novelo tega zakona, ki odpravlja predvsem nekatere nedoslednosti, tudi nekatere preveč zbirokratizirane postopke, hkrati zaostruje možne posege na priobalnih zemljiščih, v nasprotju z nekimi interpretacijami, da je to ravno obratno, in omogoča tudi financiranje gospodarske javne službe, vzdrževanje in upravljanje vodotokov, iz Sklada za vode. Torej gre za razmeroma ozek nabor sprememb,

proizvodnih objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenem območju, vendar smo se kasneje z Ministrstvom za gospodarstvo dogovorili in koalicija je tudi vložila amandma, s katerim se ta 4. člen dopolnjenega predloga

soglašala in je Vlada tudi sprejela soglasje k amandmaju koalicijskih poslanskih skupin, da se črta 4. člen oziroma sprememba 69. člena, povezanega s tem, da se razširi možnost posegov v prostor tudi na vodovarstvenem območju. Tako menim, da smo s tem šli pomembno naproti stroki, ki je opozarjala, tudi nevladnim organizacijam s tega področja, kot tudi poslankam in poslancem, ki ste vložili spremembe oziroma predloge amandmajev. Najprej bi spregovoril glede prve in temeljne rešitve, to so posegi na priobalna zemljišča. Z novelo Zakona o vodah ožimo možnosti posegov na priobalna zemljišča. Zdaj je namreč v 14. členu možno spreminjati priobalni pas na predlog nosilcev urejanja prostora, ne glede na vrsto objekta. Po domače povedano, možno je zidati privatno hišo,

Zdaj po novem to črtamo, to več ni možno. Ni možno zidati na priobalnem zemljišču zasebnih objektov, temveč zgolj objekte zasebne rabe. Objekti zasebne rabe so pa namenjeni vsem, se pravi, uporaba teh objektov je možna za slehernega izmed nas. Se pravi, zdaj se po novem zaostruje, in še, kar je zelo pomembno, črta se možnost, da o tem odloča politično Vlada.

ko je sprejemala akt, odločila tudi nekoliko drugače, širše, s tem pa je omogočila tudi kak zaseben interes. Jaz se prav sprašujem, tisti, ki nasprotujete tej zaostritvi možnosti posegov na priobalna zemljišča, ali želite s tem še dejansko naprej dopuščati gradnjo zasebnih objektov na priobalnih zemljiščih. Ali imate slučajno v svojih strankarskih vrstah kakšne investitorje? Na Agenciji za vode je kar 30 zahtev za posege na priobalna zemljišča. 10 smo jih že odobrili, jih je pa še kakšnih 30. Tako da, spoštovani poslanci, jemljite ta tekst tako, kot je zapisan, ne tako, kot ga interpretirajo mediji oziroma nekatere nevladne organizacije, vodarsko društvo, ki očitno ni prebralo predpisa in interpretira po svoje. Prosim vas, preberimo predpis in glasujmo o takšnem, kot je.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 hvala za besedo. Spoštovani minister, spoštovani kolegice in kolegi, lep dober dan! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 27. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. V imenu predlagatelja je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak poudaril, da je ena izmed vsebinskih rešitev k predlogu zakona možnost poseganja v prostor tudi na priobalnem in vodnem zemljišču, če gre za objekte v javni rabi po Gradbenem zakonu. Ob sedanji zakonski ureditvi je bilo to praktično nemogoče, čeprav ni šlo za objekte, ki bi bili sporni z vidika upravljanja z vodami. S predlagano rešitvijo se torej sedaj omogočajo posegi na vodno in priobalno zemljišče ob pogojih, da takšen poseg med drugim ne poslabšuje stanja voda, ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti, ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in ne omejuje obstoječe posebne rabe vode. nadaljevanju je še poudaril, da se je v mandatu aktualne vlade občutno povečal obseg sredstev za vzdrževanje in sanacijo številnih problematičnih vodotokov z namenom preprečevanja poplav in podobnih neljubih dogodkov. Posledično je druga pomembna predlagana sprememba omogočiti, da se v ta namen poleg integralnih sredstev državnega proračuna lahko namenijo tudi namenska sredstva Sklada za vode. Tretja, ključna sprememba, pa se nanaša na možnost umestitve oziroma gradnje objektov, ki so namenjeni proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi, za katere je v skladu s predpisi s področja varstva okolja potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekte in naprave za odlaganje odpadkov na vodovarstvenem območju. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi njihovega mnenja opozorila zlasti na 4. člen in k njemu vložen amandma. Poudarila je, da je v tem členu predlagana ureditev, ki načelno prepoved gradnje objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, dopolnjuje z izjemo, ki bi bila brez vsebinskih kriterijev določena v aktu Vlade sporna z vidika načela zakonitosti delovanja uprave. Glavnina daljše razprave je bila namenjena spremembi, ki omogoča gradnjo objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, v katero so vključene tudi nevarne snovi na vodovarstvenih območjih. Opozicijski poslanci so to določbo označili kot zelo sporno in poudarili, da gre za gradnje, ki so po trenutni zakonodaji na vodovarstvenem območju izrecno prepovedane, s čimer se želi zavarovati vodna telesa pred onesnaževanjem. Po njihovem mnenju bo predlagana določba posledično bistveno poslabšala varovanje voda v državi, še posebej tistih, ki so namenjene oskrbi s pitno vodo, v primeru nesreče v takem objektu pa bo ogrožena tudi ustavna pravica do pitne vode. Izpostavili so še, da predlagani določbi nasprotujejo Vizjak je v zvezi s tem pojasnil, da ni logično, da trenutna zakonodaja prepoveduje umestitev proizvodnih dejavnosti na vodovarstvena območja, ki v svojem delovnem procesu sicer v majhnih količinah uporabljajo tudi nevarne snovi. Po drugi strani pa takšna prepoved že sedaj ne obstaja za storitvene dejavnosti, kot so na primer bencinski servisi. Ob tem je zavrnil očitke o bistvenem rahljanju obstoječe prepovedi in poudaril, da bo za umestitev te vrste objektov potrebno zadovoljiti številne varnostne kriterije, v okviru katerih bodo narejene tudi številne analize, kot so na primer ugotavljanje, za katere vodovarstveno območje gre, kakšna je na tistem območju geologija, kakšna je tehnologija proizvodnega objekta, ki se ga želi umestiti, ter katere so potencialne nevarnosti in ukrepi za njihovo preprečevanje.

Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **EDVARD Predsedujoči, hvala za besedo. Kolegice in kolegi! Vodna direktiva Evropske unije v 1. točki preambule določa »voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako«. Tisti bolj zavedni vodi pravijo modro zlato, kajti vodni viri so omejeni, ogrožajo pa jih na eni strani podnebne spremembe na drugi strani pa človeštvo samo. Slovenija je ena redkih držav, ki ima pravico do pitne vode zapisano v ustavi. To predstavlja prvi in temeljni korak k zavezi, da moramo z našimi vodami, rekami, morjem in pitno vodo delati skrbno, odgovorno in spoštljivo. Po mnenju LMŠ pa današnja novela Zakona o vodah žal predstavlja ravno nasprotje teh vrednot. Neprimeren odnos do tako pomembne tematike je vlada pokazala s tem, da je javno obravnavo zakona opravila v pičlih 14 dneh, čeprav gre za bistvene vsebinske spremembe zakona, da je kršila 6. člen Aarhuške konvencije, ki državam nalaga učinkovito sodelovanje javnosti in ne zgolj izpolnjevanje formalnih pogojev. Najbolj neprimerno pa je to, da je vlada že po končani javni obravnavi mimo strokovne javnosti v zakonsko besedilo podtaknila člen, ki bi na vodovarstvenem območju dovoljeval gradnjo objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi. V LMŠ smo ignoranco vlade večkrat ostro obsodili in v kritikah seveda nismo bili edini. Vnašanje tako pomembnih sprememb brez ustrezne in kvalitetne javne obravnave so med drugim kritično ocenili nevladne organizacije, Varuh človekovih pravic, strokovna javnost kot tudi Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike. Minister za okolje in prostor je še na matičnem odboru kljub vsem našim opozorilom in opozorilom stroke vztrajal pri sporni vsebini in jo v imeni gospodarstva zagovarjal vse do konca. Koalicijski poslanci pa so omenjena sporna člena brez pomislekov potrdili. V LMŠ nas žalosti, da še vedno obstajajo posamezniki, ki našim vodam ne izkazujejo dovolj spoštovanja, takšni, ki se ne zavedajo, da imamo v Sloveniji srečo, ker smo obdarjeni z naravnih vodnih bogastvom. Žal nam je, da odločevalci, ki imajo velik vpliv na stanje slovenskih voda, zlahka spregledajo, da je kar 85 % naših podzemnih voda namenjenih oskrbi gospodinjstvom s pitno vodo. Žal nam je, da je ta vlada s predlaganjem in zagovarjanjem spornih členov dala prednost gospodarstvu in kapitalu pred skrbjo za zdravje in čisto pitno vodo. V LMŠ se zavedamo pomena skrbi za vodna in priobalna območja kot tudi pomembnosti vodovarstvenih območij, zato smo vložili amandmaja, s katerima bi črtali po našem mnenju sporne spremembe. Prva sporna sprememba dovoljuje vladi, da s svojim aktom arbitrarno odloči, na katerem vodovarstvenem območju bi bila dovoljena gradnja in delovanje naprav, ki pri obratovanju vključujejo ali proizvajajo nevarne snovi. Druga sporna sprememba na vodnih in priobalnih območjih dovoljuje gradnjo objektov v javni rabi, kot so definirani v Gradbenem zakonu. Med drugim so to gostinski in trgovski objekti, garažne hiše, hoteli, stavbe za storitvene dejavnosti in podobno. V Poslanski skupini LMŠ smo bili in vedno bomo konstruktivni sogovornik. Vedno pa bomo tudi zagovornik previdnostnega načela kot temeljnega načela evropske okoljske politike. V primeru dvoma mora korist varstva okolja prevladati nad drugimi interesi, zato, spoštovana koalicija, danes imate popravni izpit.

Gospod predsednik, spoštovane kolegice poslanke in poslanci, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Ministrstvo za okolje in prostor se je spreminjanja Zakona o vodah lotilo hitro, nepremišljeno in popolnoma nestrokovno. Vsebina zakona je odraz mišljenja in odnos do naravnih danosti tako s strani ministra kakor tudi vladajočih. Namesto da bi naravne danosti, v tem primeru vodo, zaščitili še bolj kot do sedaj, pa želite storiti ravno obratno, porušiti že obstoječe stanje varovanja. Navkljub opozarjanju širše javnosti, kako nevaren je ta zakon za naravne vire, ki so nujno potrebni za življenje vseh organizmov, vladajoči vseeno vztrajate na svojih prepričanjih. In da spomnimo, to ste vladajoči, ki ste v Državnem zboru preprečili sprejetje resolucije, s katero bi tudi Slovenija kot že marsikatera druga država priznala, da živimo v času podnebno-okoljske krize. Zakon ima v razdelku Cilji zapisano: doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. V resnici pa so vsebine in rešitve tega zakona diametralno nasprotne. Pravico do pitne vode smo zapisali celo v ustavo. S tem se tako radi pohvalimo vsi, a kaj, ko koalicija ne ve oziroma ne želi razumeti, kaj pomeni vpis pravice v ustavo. Ne razume, da je pravica do pitne vode nerazdružljivo povezana z največjo možno mero varovanja vodnih virov. Zadnji predlagan amandma vladajočih, s katerim umikajo najbolj sporen člen zakonskega predloga, je dokaz, kako pravilni so argumenti civilnih iniciativ, strokovnih združenj in okoljsko ozaveščene politike. Amandma pa ni iskren, saj ne umika vseh spornih rešitev. Socialni demokrati smo na spornost tega zakona opozarjali že od začetka in bili takoj proti razgrajevanju varovanja voda. Takšna zakonodaja, kot je Zakon o vodah, se ne spreminja na pospešen način, brez dogovora s stroko in širšo družbo. Kljub amandmaju, ki umika najbolj sporen člen, pa zakon še vedno vsebuje sporne rešitve, ki za poslansko skupino Socialnih demokratov niso sprejemljive. Prisluhnili smo opozorilom stroke, da bodo predlagane spremembe zakona vplivale na poslabšanje poplavne varnosti, kakovosti vodnih virov in ravni ekosistemskih storitev. Vsa politika pa bi morala upoštevati poziv Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Citiram: »Smatramo, da predlog zakona ruši strokovne osnove, ki jih učimo in posredujemo rodovom prihajajoči vodarskih strokovnjakov, ter ga zato ne moremo podpreti.« Socialni demokrati tako ne pristajamo na zmanjševanje varovanja naravnih virov in zato takšnih zakonov ne podpiramo. Zelo jasno pa mora biti, kaj je stroka. Stroka, ki nasprotuje temu zakonu, dovolite, da predstavim vsaj nekaj te stroke. Gre za Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, podpisan prof. dr. Matjaž Mikoš. Gre za strokovna združenja za vodo, to je Slovensko društvo za zaščito voda, kjer je predsednica dr. Marjetka Levstek. Gre za Društvo Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov, hidrogeologov, kjer je predsednik izredni profesor dr. Mihael Brenčič. Gre za Društvo vodarjev Slovenije, kjer je predsednica dr. Lidija Globevnik. In gre za Globalno partnerstvo za vodo, kjer je predsednica izredna profesorica dr. Barbara Čenčur Curk. Spoštovane in spoštovane! Danes, ko odločamo o Zakonu o vodah, odločamo o zaščiti naravnih virov, odločamo o svoji prihodnosti. Zato vas prosim, da o tem razmišljate, ko boste pritisnili na tipko. Hvala vam.

Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Veljavni zakon o vodah določa, da je cilj upravljanja z vodami doseganje dobrega stanja voda in povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogočajo njihovo različno vrsto rabe ob upoštevanju dolgoročnega varstva, razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči naš vodni sistem med drugim temelji na načelu celovitosti, načelu dolgoročnega varstva, kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov na čelu zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti prebivalstva in njihovega premoženja. Z današnjo novelo zakona se dopušča možnost poseganje v prostor tudi na priobalnem in vodnem zemljišču, če gre za objekte v javni rabi po Gradbenem zakonu. Želeli ali ne, pobuda izhaja iz lokalnih okolij in se nanaša na ureditev določenega objekta, ki je v javni rabi, konkretno na primeru ob jezeru, reki ali drugih priobalnih zemljiščih. Sedanja zakonska ureditev to praktično onemogoča, čeprav velikokrat ne gre za objekte, ki bi bili sporni z vidika upravljanja z vodami. Takšna rešitev se bo omogočila le, da poseg ne bo poslabševal stanja voda, povečeval poplavne ali erozijske nevarnosti, ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in ne omejuje obstoječe posebne rabe vode. Za oceno dopustnosti takšnega posega bo moralo biti izdano strokovno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode. V vodnem soglasju pa bodo morali biti določeni tudi izravnalni ukrepi nameravanega posega. Varovalk je dovolj. Po naši oceni ta ukrep še vedno sledi temeljnim ciljem in načelom obstoječega zakona o vodah. Zaradi občutnega povečanja sredstev za vzdrževanje in sanacijo številnih problematični vodotokov z namenom preprečevanja poplav se omogoča, da se za te namene poleg integralnih sredstev državnega proračuna lahko namenijo tudi namenska sredstva Sklada za vode, in sicer v primerih, ko sredstev za financiranje ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov. V Poslanski skupini SMC verjamemo, da je vsem nam voda skupna vrednota, ki ne bi smela imeti političnega vonja, barve ali okusa. Razumemo tudi vsa opozorila, ki se jih je v zadnjih tednih naslavljalo v okviru predvidene rešitve, ki bi omogočala možnost gradnje objektov, ki so namenjeni proizvodnji, v katero so vključene tudi nevarne snovi. Tudi zato smo ocenili, da je takšne rešitve potrebno ponovno pretehtati in jih poskušati pojasnjevati in utemeljevati v okviru široke javne razprave. Mogoče bo čas za to kdaj drugič. Po naši oceni pa so v generalnem pogledu predlagane rešitve dobre. Politika pa mora vedno tehtati med gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem narave na drugi strani. Ocenjujemo, da nobena od teh sestavin s predlaganimi spremembami ni bistveno ogrožena, zato bomo novelo Zakona o vodah v Poslanski skupini SMC podprli. Hvala lepa za pozornost. lepa. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Voda je pomembna za preživetje, zato je bistvenega pomena, kako je opredeljen in zagotovljen dostop do nje. V Sloveniji smo pravico do pitne vode zapisali v ustavo leta 2016 in v 70.a členu je ta pravica priznana kot človekova pravica. Žal pa deklaratorni vpis v ustavo ni dosegel želenih učinkov pri širjenju zavesti o pomenu pitne vode. In ker je voda pomembna ekonomska dobrina, se čedalje bolj krepijo ideje, da voda ne bi bila več javna, pač pa tržna dobrina, opozarja Varuh človekovih pravic, v Sloveniji. Zato tudi poziva, da mora biti spreminjanje Zakona o vodah in drugih okoljskih predpisov premišljeno, naravnano trajnostno, predvsem pa ob upoštevanju stroke in dialoga z vsemi deležniki, tudi civilnimi združenji. V nasprotnem primeru bo oskrba s pitno vodo v državi ogrožena in oddaljili se bomo od priznane človekove pravice do čiste vode, kot sem rekel, ki je zajamčena z ustavo. V prvotnem predlogu sprememb Zakona o vodah je Vlada predlagala spremembo, ki bi omogočila, da se na vodovarstvenih območjih gradijo objekti in naprave, ki uporabljajo ali odlagajo nevarne snovi. Tovrstni objekti in naprave so na vodovarstvenih območjih trenutno prepovedani. Vlada je predlagala, da se takšen režim prepovedi odpravi in da se ministru za okolje omogoči, da sam z aktom odloča, kdaj je gradnja nevarnih objektov in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih vendarle dovoljena. Minister Vizjak je ob tem govoril o gospodarstvenikih, ki jih takšna zakonodaja omejuje, in s funkcije ministra znova branil interese kapitala, interese, ki se vse bolj izkazujejo pogubne za okolje in naravo. Ob tem pa minister ni povedal, da je bil pri sprejemanju Zakona o vodah sprejet tudi 202. člen, ki je predvidel, da se morajo vsi objekti, ki so na vodovarstvenem območju in kjer se uporabljajo nevarne snovi, z vodovarstvenih območij odstraniti. Je pa vprašanje, zakaj se ti objekti niso odstranili. Izvršna oblast in minister oziroma tudi prejšnje izvršilne oblasti in ministri bi morali izvrševati veljavno zakonodajo, kar je zapisano v 202. členu, ki sem ga omenil. Gre za hinavskost in dvoličnost vladajoče politike na račun narave in okolja. Na evidentno ogrožanje čiste pitne vode v Sloveniji se je v državi takoj mobilizirala kritična javnost, tako civilna kot strokovna, vodarska in strokovna stroka ter celotna parlamentarna opozicija. Pritisk na ministra Vizjaka za zaščito vode, ministra, ki je v svojem poslanstvu zavezan k varovanju okolja, je, žal, šele potem obrodil sadove. Ministrstvo za okolje in prostor je po nekaj tednih pritiskov odstopilo od najbolj očitnega možnega asistiranja in servisiranja interesom umazane industrije. Ker je pri tej sporni določbi šlo še za enega v seriji zakonskih podtaknjencev, ki se jih želi že od začetka vladavine Janševe vlade uveljaviti, smo v Levici vložili amandmaje za črtanje nesprejemljivega posega na vodovarstvena območja. Pred letom in pol v kampanji za domnevno zaščito ljubljanskega vodonosnika, torej kanala C0, je takratni poslanec SDS, danes minister za zunanje zadeve Anže Logar, zatrjeval, da v razvitem svetu in tam, kjer velja zdrava kmečka pamet, velja tudi, da nad zbirališčem pitne vode ne postavljaš odlagališč odpadkov in gradiš objektov ter naprav, v katerih se uporabljajo nevarne in strupene kemikalije. Kljub temu da temu členu zdaj nasprotuje tudi vlada, je treba opozoriti, da v noveli Zakona o vodah ostaja še ena sporna določba, ki širi možnost posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih, čemur močno nasprotuje celotna civilna in strokovna javnost v Sloveniji. Splošna raba voda v bistvu pomeni vodno javno dobro oziroma javni prostor, do katerega lahko dostopamo vsi, in splošna javna raba obsega najprej pravico vseh do dostopa do pitne vode. Posegi v priobalna območja, ki se bodo lahko vršili na podlagi tega zakona, lahko ta javni prostor močno zmanjšajo. Gre za širok nabor objektov, katerih gradnja je v skladu z veljavnim zakonom prepovedana. S sprejetjem vsebine v 2. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah pa bodo dovoljeni posegi, ki lahko povzročijo nepopravljive posledice na stanje površinskih voda v Sloveniji. Spremembe 37. člena odpirajo vrata za privatizacijo javnega prostora, zato v Levici z amandmajem predlagamo, da se vodno soglasje za posege v prostor na priobalnih območjih ne izda v primeru, če bi ti posegi omejevali splošno rabo voda. Zakon je sporen od začetka do konca, zato bomo v Levici glasovali proti njegovemu sprejetju.

Hvala lepa še enkrat, predsednik. V Novi Sloveniji z veseljem ugotavljamo, da se je v mandatu aktualne vlade občutno povečal obseg finančnih sredstev za vzdrževanje in sanacijo številnih problematičnih vodotokov z namenom preprečevanja poplav. S tega vidika se nam še posebej zdi pomembna predlagana rešitev o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, da se v ta namen poleg integralnih sredstev državnega proračuna lahko namenijo tudi namenska sredstva Sklada za vode, in sicer v primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov. V Sloveniji so bile škode zaradi poplav v zadnjih 20 letih izredno visoke. Po ocenah stroke škoda zaradi poplav dosega milijardo in pol evrov. Te škode pa bi se vsekakor dale z ustreznim urejanjem strug vodotokov, z znatno nižjimi sredstvi močno omiliti ali celo preprečiti. Slovenija bi za redno vzdrževanje vodotokov morala letno nameniti vsaj 25 milijonov evrov, po podatkih pa je bilo v zadnjem desetletju za te namene porabljenih polovico manj sredstev, to je približno 12 milijonov evrov na leto. To pomeni, da bi danes potrebovali vsaj 120 milijonov evrov samo za pokritje preteklega nezadostnega financiranja na tem področju. Velika škoda je, da Slovenija izgublja kapital z izplačevanjem škod zaradi naravnih nesreč, če in kjer bi se dalo poplave z ustreznimi preventivnimi ukrepi preprečiti. Po predlogu zakona se pristojnost vodenja postopkov za spreminjanje mej priobalnih zemljišč z Ministrstva za okolje in prostor prenaša na Direkcijo Republike Slovenije za vode, kar bo vsekakor omogočalo hitrejše reševanje vloženih predlogov oziroma vlog. S spremembo zakona se razširja tudi nabor ureditev, ki se jim bo potencialno dovolilo poseganje na priobalno zemljišče, vendar pa bo obseg preveritev pogojev v okviru postopka pridobivanja vodnega soglasja ostal enak. Predlog zakona pa daje tudi možnost poseganja v prostor na priobalnem in vodnem zemljišču, če gre za objekte v javni in splošni rabi po Gradbenem zakonu. Prihajajo namreč številne pobude predvsem iz lokalnih skupnosti za ureditev in gradnjo objektov, namenjenih predvsem za športno in turistično dejavnost. Ob sedanji zakonski ureditvi je bilo to do sedaj praktično nemogoče, s predlagano rešitvijo pa se sedaj omogočajo posegi na vodno in priobalno zemljišče, seveda ob strogih pogojih, da takšen poseg ne poslabšuje stanje voda, ne ogroža javne oskrbe s pitno vodo, ne ogroža zdravstveno ustreznost voda, ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti in ne omejuje obstoječe posebne in splošne rabe voda. Stranke koalicije smo na pobudo Vlade, glede na številna opozorila strokovnih organizacij in posameznikov, vložile amandma, s katerim predlagamo, da se črta 4. člen zakona, na osnovi katerega bi bila na priobalnem zemljišču izjemoma možna gradnja objektov, namenjena proizvodnji, v kateri so vključene tudi nevarne snovi in za katere je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati se strinjamo, da bi takšna izjema kljub zahtevanim varovalkam lahko ogrozila vodne vire, zato bomo danes ta amandma podprli. Prav tako pa bomo podprli tudi predlog zakona. Hvala lepa.

Spoštovani predsednik Državnega zbora! Spoštovani minister, kolegice poslanke in poslanci! Vsakdo ima pravico do pitne vode. Tako so od leta 2016 glasi prvi odstavek 71.a člena Ustave Republike Slovenije. Voda je naravno bogastvo, predstavlja vir življenja in za stranko SAB je kakovost in varstvo pitne vode izjemnega pomena. Ponosni smo na to, da je bila pravica do pitne vode na našo pobudo dvignjena na ustavno raven. Količina pitne vode je omejena, tega se zavedamo vsi. Zaradi številnih prizadevanj, da bi se voda prekvalificirala iz javne v tržno dobrino, je bilo več kot potrebno, da se pravica do pitne vode določi kot človekova pravica. Prav zato smo v stranki SAB še posebej občutljivi, kadar se poskuša na področje zagotavljanja kakovostne pitne vode posegati. Najprej se moram dotakniti samega postopka sprejemanja predloga zakona. Kljub temu da gre za bistven poseg v vsebino zakona, je bil predlagan skrajšani postopek za obravnavo zakonodajnega predloga, z obrazložitvijo, da gre za manj zahtevne spremembe. V SAB se s tem nikakor ne strinjamo. To pa kažejo tudi številni burni odzivi javnosti na predlagane rešitve. Še najbolj pa pobe v oči dejstvo, da je bila ena izmed dveh najbolj spornih določb v zakonodajni predlog vključena šele po opravljeni javni razpravi. Določba, ki je bila deležna največ kritik, je predvidevala, da bo lahko Vlada z uredbo samovoljno določala izjeme, ki bi omogočala gradnjo in delovanje proizvodnih objektov in prav na vodovarstvenem območju. Gre tudi za objekte in naprave, ki uporabljajo nevarne snovi in stvari, kar bi lahko bistveno vplivalo na čistost pitne vode. Taki posegi so v veljavni zakonodaji izrecno prepovedani, saj lahko bistveno vplivajo na okolje in na neoporečnost pitne vode. Opozorila glede spornega člena tako s strani javnosti kot nekaterih izmed nas tukaj v Državnem zboru so očitno priletela na plodna tla. Koalicija je namreč v tem branju predlagala črtanje predlagane rešitve, kar v SAB vsekakor pozdravljamo. Kljub temu pa v predlogu obstaja še ena določba, ki zbuja skrb in ji ostro nasprotujemo. Gre za spremembo 37. člena Zakona o vodah, v skladu s katero bo na vodnih in priobalnih območjih dovoljenja gradnja objektov v javni rabi skladno z Gradbenim zakonom. Ta med objekte v javni rabi uvršča tudi gostinske, poslovne, upravne in še nekatere nestanovanjske stavbe, če so namenjene javni rabi. Vse to je v veljavnem zakonu prepovedano, saj ima lahko negativni vpliv na stanje voda. Do sedaj je namreč dovoljena zgolj gradnja potrebne vodne infrastrukture za rabo vode. Posledično bo dovoljeno, da se bo na zemljiščih, ki neposredno mejijo na vodo, lahko gradilo širok nabor objektov. Kam lahko to pripelje, vidimo na primeru Vrbskega jezera na avstrijsko Koroškem, ki je praktično zagrajeno in ne omogoča prostega dostopa do obale jezera. V SAB smo zaskrbljeni, da bodo spremembe, ki jih imamo na mizi, v prihodnosti pomenile velike omejitve za vodo kot javno dobrino in vodo za oskrbo s pitno vodo. Zato podpiramo predlagane amandmaje, ki bi preprečili nedopustne posege v vodovarstvena območja. Kot pobudniki zapisa pravice do pitne vode v ustavo, ostro nasprotujemo vsakršnim posegom v obstoječo zakonodajo, ki predstavljajo tveganje za zagotavljanje kakovosti pitne vode. V Sloveniji imamo srečo, saj smo med vodno najbogatejšimi državami v Evropi in je voda naša konkurenčna prednost. V naši stranki se bomo goreče trudili, da tako tudi ostane. Če želimo tudi v prihodnosti imeti čisto vodo, pitno vodo, si moramo prizadevati za zaščito vodnih virov. V Poslanski skupini SAB bomo amandmaje, ki predvidevajo črtanje spornih členov, vsekakor podprli.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Zakon o vodah je bil sprejet že leta 2002 in v vsem tem času je nastalo kar nekaj razlogov za to, da se določene rešite izboljšajo in popravijo. Predlog novele predvideva dve bistveni vsebinski spremembi. Prva je možnost posegati v prostor tudi pri obalnem in vodnem zemljišču v primeru, da gre za objekte v javni rabi po Zakonu o graditvi objektov. Drugi pomemben vsebinski sklop pa je, da se za financiranje gospodarske javne službe upravljanja z vodami lahko namenijo tudi sredstva iz Sklada za vode. Pri spremembi poseganja v prostor tudi pri obalnem in vodnem zemljišču v primeru objektov v javni rabi po Zakonu o graditvi objektov naj opozorimo, da je pobuda za spremembo zakonodaje najprej prišla iz lokalnega okolja. Kar nekaj občin je želelo ob jezeru, reki narediti kakšno kolesarsko pot, pešpot, čolnarno oziroma kakšen drug objekt v javni rabi, nenazadnje tudi kakšen objekt za postrežbo gostov, pa kljub temu da ni šlo za noben sporen poseg v prostor iz naslova upravljanja z vodami ali povečevanja poplavne, erozijske ogroženosti ali vzdrževanja vode, ali da bi kakorkoli s tem poslabševali stanje voda, je bilo to glede na veljavni zakon praktično nemogoče. Še več, prihajalo je in še prihaja do obvoda zakona na način, da se je zoževal priobalni pas in to tako, da se je uvajala izjema od petnajstih metrov širokega priobalnega pasu, ki velja po Zakonu o vodah za vode prvega reda, in na način se je tu in tam kakšna izjema naredila. Po našem mnenju bo ta novela to področje uredila, brez da se veljavna zakonodaja obide oziroma v nekaterih primerih celo izigrava. V Poslanski skupini Desus absolutno pozdravljamo, da so v predlogu novele točno določeni pogoji, ki jih mora investitor izpolnjevati, če želi posegati v prostor pri obalnem in priobalnem pasu. Tako se ne sme poslabševati stanje voda, povečevati poplavna oziroma erozijska nevarnost, prav tako ne sme iti za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozijske celinske vode in morja. Hkrati pa tudi pričakujemo, da se bo zaradi jasnejše in enostavnejše zakonodaje povečala možnost razvojnih projektov na področju malega gospodarstva, predvsem turizma, ki do sedaj niso bili oziroma so bili zelo težko dosegljivi in bodo še kako dobrodošli pri post-pandemičnemu post-pandemičnemu oživljanju malega gospodarstva in gospodarstva na splošno. V Poslanski skupini Desus prav tako pozdravljamo, da se sredstva iz Sklada za vode lahko uporabijo tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb o urejanju voda, saj se nenazadnje prav tam namensko zbirajo sredstva, ki so namenjena raznim vodarskim ureditvam. V Poslanski skupini Desus menimo, da predlog novele prinaša več dobrih kot slabih rešitev, zato bomo predlog novele podprli oziroma mu ne bomo nasprotovali.

Lep pozdrav, predsednik. Spoštovani minister! Nevladnim organizacijam je sporen poseg v 37. člen zakona, ki omogoča določene posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Pri 37.a členu bo tudi težko določiti mejo, ločnico med posegom, ki je v nasprotju s cilji upravljanja z vodami, ter posegom, ki ni v nasprotju s cilji, vendar so zaradi njega potrebni ukrepi za izravnavo vplivov, na kar je opozorila tudi ZPS Državnega zbora. S sprejetim amandmajem bo tako mogoče na teh območjih, denimo, graditi parkirišča, razna poslopja, stavbe za promet, pri čemer jih je strah, da lahko v primeru nesreče to hitro vpliva na stanje voda in njeno onesnaženost. Sprašujem vas, kolegi, zakaj je problem, če se razvijajo gospodarske, družbene in ostale dejavnosti ob naših jezerih, rekah, kot na primer na reki Donavi v Srbiji. Slednje bo prineslo tudi številna nova delovna mesta, zaposlitve, ki bodo več kot dobrodošle po naši epidemiji. Očitno so nevladniki pozabili tudi na številne varovalke, zaradi katerih do onesnaženja naj ne bi prišlo. Obenem so bili kritični do dejstva, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku, in še do marsičesa. Marsikomu izmed nas veliko pomeni zdrava in čista voda, zlasti tista, ki priteče iz pipe, zato se moramo do nje obnašati odgovorno. Poslanci v SNS se še kako dobro zavedamo, da pravica do nje ne sme biti mrtva črka na papirju. Še enkrat poudarjamo, bo pravica do pitne vode ohranila, tako da so številni očitki naravovarstvenikov in nekaterih strank neupravičeni. Da gre za pomembno materijo, nam priča podatek, da je bil zakon od leta 2002, ko je bil sprejet, pa do danes velikokrat spremenjen in dopolnjen. Kot vemo, je po Zakonu o vodah brez vodnega soglasja ali gradbenega dovoljenja prepovedano posegati na vodno zemljišče ali priobalni pas, ki je od pet do petnajst metrov stran od vodotoka, ko govorimo o večjih slovenskih rekah ali poplavnem območju. Tudi lestvica ocenjevanja vplivov na okolje obstaja, če nekateri tu tega ne veste, tako ni vse črno-belo, kot se zdi na prvo žogo, in tudi več razredov vodovarstvenega območja imamo. Mogoče nekateri državljani in nedržavljani še vedno ne vedo, da je treba za obrambne nasipe, ki ščitijo pred poplavami − betonske stene, škarpe in podobno −, pridobiti vodno Direkcija Republike Slovenije za vode redno obvešča in poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob potokih, zlasti v naseljih in vaseh ter ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju. To velja predvsem takrat, ko se otopli ozračje ter obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev. O morebitnem odlaganju odpadkov, drugih odvrženih predmetov tretjih oseb je treba nujno obvestiti pristojno inšpekcijsko službo. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije, odpadnega rastlinskega materiala se brez dvoma prispeva k izboljšanju vodnega režima in stanja voda. S čiščenjem bo manj bočnih erozij brežin in odlaganja naplavin. Tudi jaz, ki živim blizu Hidroelektrarne Krško, velikokrat opažam, da je zaradi padavin in neurij v porečju celotne reke Save na pretočnih akumulacijskih spodnjesavskih hidroelektrarn prisotna povečana količina plavja, ki ga nosi reka Sava; ni to samo iz Krškega, ampak priteče iz cele Slovenije. Pomembno se nam zdi, da se lahko finančna namenska sredstva Sklada za vode uporabljajo tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb urejanja voda v primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov. Zakon nam torej daje pravno podlago, okvir, da bomo lahko več in hitreje financirali na področju protipoplavne zaščite s strani evropskih virov oziroma sredstev. Kolega Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani minister! Poslanke, poslanci! Pred nami je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Vlada Republike Slovenije predlagala v obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Predlagani zakon ne predstavlja večjih sprememb na sistemski ravni. Dopolnjuje in spreminja se določba Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega že obstoječega sklada. S predlaganimi spremembi bo omogočena dodatna možnost financiranja iz sredstev tega sklada tudi za javne gospodarske službe, urejanje voda in Inštituta za vode. To je še posebej dobrodošla rešitev, ker je po našem mnenju vendarle dovolj dosedanjega zanemarjanja urejanja vodotokov zaradi takih ali drugačnih razlogov. Predvsem je po navadi izgovor, da se nič ne naredi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Zaradi mnogo premalo posvečanja preventivnim ukrepom pri vzdrževanju in sanacijah vodotokov, so pogosto žrtve divjanja voda prav ljudje in njihovo premoženje. Kako dolga je potem borba za odškodnine, če jih sploh dobijo, pa tudi vsi vemo. Zato nas v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke še posebej čudi, zakaj se takoj, ko se končno poskuša nekaj premakniti in rešiti v korist ljudi, naleti na različne take in drugačne odpore, predvsem različnih nevladnih organizacij, ki so doslej ob vseh neskladnostih, ki so v zakonu in jih želi vlada popraviti, molčale. Zakon tudi predvideva, da bodo posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni ločeno v dveh členih, in sicer zaradi bolj sistematične in pregledne ureditve. Po našem mnenju je v splošno korist ljudi, lokalnih skupnosti in gospodarstva dobrodošla tudi sprememba, da se pristojnost za vodenje postopkov, za spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša z vladnega na upravni nivo, in sicer z določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov in ne več s sprejetjem vladne vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oziroma vlog, kar za stranke pomeni, da se v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oziroma ukinjano dosedanji nerazumno dolgotrajni postopki sprejemanja uredb na vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno in časovno razbremenijo. Da povzamem, stranke bodo mnogo hitreje in ceneje reševale zahteve in ne bo več treba čakati nerazumno dolgo na soglasja. Opravka bodo imele ne več s tremi organi, ampak zgolj z enim − to je z Direkcijo za vode. Po našem mnenju je dobrodošla sprememba tudi vsebinska možnost poseganja v prostor na priobalnem vodnem zemljišču, če gre za objekte v javni rabi po Gradbenem zakonu. Kdor se je kdaj ukvarjal z občinsko problematiko, dobro ve, v kakšnem stanju so po navadi priobalni pasovi rek, potokov, jezer in kako preproste ter uporabne rešitve predlagajo lokalna okolja za lepši izgled in bolj urejeno ter uporabno okolico. Ljudje gledajo v tujini popolno drugačno sliko in se samo čudijo, kako se pri nas pa nič ne da. Po obstoječi zakonodaji o priobalnem pasu je praktično nemogoče urediti športne, rekreacijske objekte in površine, pa čeprav so nesporni pri upravljanju z vodami. Zanimivo, lahko pa se neomejeno gradijo zasebni objekti, kar nov predlog oži. Tudi predlog gospodarstva o gradnji objektov, namenjenih proizvodnji, ni bil slab in ni nikakor ogrožal pitne vode bolj, kot jo že sedaj ogrožajo tovrstni objekti, pa se zato niso izpostavljali tisti, ki jih danes tako silovito skrbi za vodo. Predlog je zaenkrat sicer umaknjen. Nikakor ne pristajamo na zavajanje v javnosti in v parlamentarnih klopeh, da se s tem zakonom ogroža pitna voda in dostop do obale voda in vode kot dobrine. V Sloveniji se že 95 % ljudi oskrbuje iz javnih vodovodov in ta vlada gre v smer, da bo pitna voda iz javnih vodovodov na voljo vsem. Naj pa še spomnim, da nam je v naši poslanski skupini in programu Slovenske demokratske stranke oskrba z vodo in njenim ravnanjem prioriteta in velika skrb, ki ji vedno posvečamo največjo največjo pozornost, pa naj bomo v opoziciji ali v vladni koaliciji, za razliko od mnogih, ki imajo radi polna usta besed in zapisov v ustavo, implementacije v praksi pa bore malo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo podprli koalicijske amandmaje in zakon v celoti, saj smo mnenja, da gre za težko pričakovane spremembe v dobro ljudi, lokalnih skupnosti, upravnih organov, občin in konec koncev tudi skrbi za čisto in neokrnjeno naravo ter urejeno okolje. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine LMŠ, amandma Poslanske skupine Levica in amandma poslanskih skupin SDS, SMC in NSi. Želja po razpravi? Ugotavljam, da je. Sprožili bomo prijave na listo razpravljavcev. Prijave potekajo. Prvi ima besedo gospod minister. Spoštovani poslanci, jaz sem bil v ta parlament izvoljen štirikrat. Marsikaj sem slišal, ampak toliko napačnih trditev glede tega zakona, kot sem jih danes slišal, naravnost ne morem verjeti, da gre za isti predlog. Ko smo pri 2. členu, ki spreminja 37. člen, se po tem predlogu zožuje možnost posegov na priobalna zemljišča. Doslej je bilo možno, in v to nihče ni posegal, namreč 1. člen določa, da se črtata šesti in sedmi odstavek 14. člena, je bilo možno posegati na priobalna zemljišča tako, da se je zožil priobalni pas s 15 metrov na nič.

Sedaj po tem predlogu črtamo to možnost, da je možno z zoževanjem priobalnega pasu posegati v ta priobalni pas in dopuščamo na tem priobalnem pasu zgolj objekte javne rabe, kar pomeni, da zožujemo možnost posega na priobalni pas. Tu pa slišim iz opozicije, kako bomo odprli možnost, dodatno možnost poseganja v priobalni pas. Ravno nasprotno. Zožujemo, ni več možno graditi zasebnih objektov

in podobnega. Tu pa slišim ravno nasprotno. Jaz tega res ne razumem in prosim vas, spoštovani poslanci, ko razpravljamo sedaj o tem amandmaju, da mi točno pokažete, na podlagi katere določbe tega zakona je to možno. In še to. Objekte javne rabe je možno graditi pod naštetimi pogoji. Prvič, in najpomembneje, kar danes sploh ni bilo podčrtano, je, da to predvideva prostorskoizvedbeni akt občine. namreč možno graditi na priobalnem, če se občina s tem ne strinja in če ne izpelje postopke, od javne razgrnitve, vseh možnih intervencij, vseh možnih mnenjedajalcev, da pride sploh do te možnosti. To je prvi pogoj. To se pravi, da občina v prostorskoizvedbenem aktu, OPN-ju ali OPPN-ju, to možnost dopusti. Ker sicer gradnja itak ni možna, po domače povedano, ne glede na Zakon o vodah. Drugič, teh objektov ni možno graditi, če gre za ogrožanje poplavne, erozijske varnosti, če gre za poslabšanje stanja voda, ni možno, če to je v nasprotju s cilji upravljanja voda in tako naprej. Skratka, vrsta varovalk, ki so že doslej bile, je, da ne pride do nekih, kako bi rekel, škodljivih vplivov tega objekta javne rabe na vode v najširšem smislu. Torej mi zožujemo možnost postavitve objektov v priobalnem pasu iz vseh objektov, kar je danes dopuščeno s 14. členom Zakona o vodah, s črtanjem šestega in sedmega odstavka to odpade, in to omejujemo zgolj na objekte javne rabe. Prosim vas, dajte to razumeti. Potem slišim, da omejujemo prost dostop do vode. Na podlagi katere določbe, katerega člena je to? Prosim vas, lepo povejte! Prost dostop do vode določa 38. člen Zakona o vodah, ki pravi, da lastnik priobalnega ne sme omejevati dostopa do vode nikomur. Mi sploh ne posegamo v ta člen. Ta člen ostaja v veljavi. Jaz bi vas prosil, da vsi, ki kritično napadate, da vsaj ta predlog preberete, da mi poveste konkretno, s katero določbo onemogočamo to oziroma kakorkoli poslabšujemo zadevo. Ravno nasprotno! Sedanji zakon omogoča gradnjo privatnih objektov do vode z ožitvijo priobalnega pasu na nič. In verjetno, če je stanovanje, je verjetno res otežen dostop do vode. Sedaj to črtamo in to več ni možno. Res vas prosim, preberite potem komentirajte. Ne na pamet, samo za nalašč, ker nasprotujete vladnim predlogom nasprotovati tudi temu predlogu, ki je dobronameren in prihaja od spodaj navzgor. Ta predlog prihaja iz lokalnih okolij, ker želijo zgraditi kakšen športni park ob vodi za namene ljudi, otrok,

Hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi! Spoštovani gospod minister, najprej samo odziv na vašo trditev, da se stvari morajo graditi v teh priobalnih pasovih skladno z občinskimi prostorskimi dokumenti. Rekel bi vam, ko sva imela midva odprto diskusijo glede protipoplavnih ukrepov v Medlogu, v Celju, ki se gradijo, sem vam konkretno povedal, kje se ti z javnimi sredstvi gradijo v nasprotju z občinskimi prostorskimi dokumenti, izvaja pa to zadevo Direkcija za vode Republike Slovenije, to je organ v sestavi vašega ministrstva, ko zaprisegate in ko se sklicujete na te zadeve. sem vam opisal, kje, in to sem vam tudi napisali stanovalci in podjetniki s tega področja, ki so povedali, da so tukaj zakonsko nezaščiteni. Drugič,

Res je, ko so se oglasili, ko je dala strokovna, civilna javnost, ko je dala opozicija amandmaje, pomisleke, je prišlo tudi do sprememb Zakona o vodah, ki jih je prej minister Vizjak omenil. Jaz bi vam rad povedal, da nikakor ne molčijo nevladne organizacije takrat, ko gre za Anhovo, ko gre za elektrarne na spodnji ali srednji Savi, ko gre za sosežig v TEŠ, ko gre za Celje, ki je močno ekološko onesnaženo, ko gre za kanal C0, kjer se je angažirala tudi v Ljubljani stranka ministra za okolje in prostor, Slovenska demokratska stranka, kar ni popolnoma nič napačno in je pravilno, če je v korist zaščite voda. Kar se pa tiče amandmaja k 2. členu, ki ga je podala Levica, pa bi tole povedal. Tekom obravnave na odboru je bil sprejet amandma koalicije, s katerim se je na seznam objektov, koalicije, s katerim se je na seznam objektov, ki jih je dovoljeno graditi na vodnih zemljiščih dodalo tudi objekte v javni rabi po Gradbenem zakonu. Gospod minister, objekti v javni rabi pomenijo objekte ali pa dele objektov, katerih raba je pod enakimi pogoji, kot ste vi dobro povedali, zagotovljena vsem. Ampak to so nestanovanjske stavbe, gostinske stavbe, poslovne, upravne stavbe, trgovine, stavbe storitvene dejavnosti, stavbe za promet, stavbe za izvajanje komunikacij, obredne stavbe. Skratka, ogromno stavb, ki so namenjene za javno rabo,

v teh objektih, bo prišlo do onesnaženja in uničenja vodnih virov. In v tem je poanta − onesnaženje. Glejte, ko ste me tako pogledali, če se je kerozin ob železniški nesreči nekaj časa nazaj izlil v vodne vire, v podtalnico Obale in Krasa, ne vemo, kje je, kdaj bo ta kerozin prišel skozi pitno vodo, bo ta voda praktično neuporabna. Za kako dolgo, pa nihče ne ve. Celo več, smrtno nevarna bo. To je logika amandmaja, ki smo ga predlagali v Levici. Poglejte, na ta način pravimo, da je ogrožen ogrožen vir, s katerim se v Sloveniji ponašamo. Verjetno smo eni izmed prvih na svetu pri tem, koliko imamo še vedno čiste, neoporečne pitne vode na voljo,

mimo predpisov in izdanih dovoljenj. To ni res, to ne drži. To pač vaše mnenje, vaš očitek, ki ga nenehno tu ponavljate, vendar to ne drži. Zato imamo v državi tudi pristojne službe, ki to ugotavljajo. In to ni stvar politične diskusije med nama, pač pa stvar stvar strokovnih pristojnih služb. To je ena stvar. Druga stvar, iz petnih žil ste poskušali naštevati neke objekte, ki bi bili lahko sporni, in zakaj bi bila lahko ta določba sporna. Pozabili ste pa, recimo, na otroška igrišča, na športne parke in podobno, kar želijo občine graditi, čolnarne, kar želijo občine graditi ob vodotokih na priobalnem zemljišču. To ste pa pozabili, ker to je pa tisto, kar so dejansko predlogi. Jaz nisem še nobenega predloga videl, da bi občina v prostorski izvedbeni akt umestila neke nevarne objekte v priobalni pas. Tega še nisem videl. Ker je že to filter, da ne pride do tega. In še enkrat, vse to danes, kar naštevate, da želite preprečiti, je dopuščeno. Dopuščeno je skozi uredbo Vlade, ki zožuje priobalni pas lahko na nič. Mi pa zdaj to preprečujemo, da zasebnih objektov ne more biti kljub odločitvi Vlade. Ampak morajo biti spoštovani samo strokovni kriteriji, ki jih preveri Direkcija za vode na podlagi posebnega elaborata, ki ga predloži investitor. **PREDSEDNIK IGOR

parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine; lahko bi vse to naštel še, ja. Kar se pa tiče Medloga, bi vam pa konkretno povedal. Zadnjič sem vam povedal, ampak vi mi samo pravite, ste mi zadnjič že odgovorili, do zdaj še niste nič naredili, da se to ne bi več Ob Ingrad Gramatu se gorvodno dela zelo dolg kanal, ki ga ni v nobenem prostorskem dokumentu. Poglablja se suhi del od Savinje gor proti Ljubljanski cesti – ljudje vedo, kje je do gospodarskih družb in stanovanjskih hiš, vrtca Montessori, ki se v tem delu Celja nahajajo, praktično omogoča. Glejte, to sem vam že večkrat povedal, in vi samo rečete, da govorim v prazno, ne greste preverit. To je delo vašega ministrstva. Direkcija za vode to počne, ki je pa organ v sestavi vašega ministrstva. Hvala lepa.

Tudi dosti natančno poslušam, kar poveste, pa tudi gradiva, ki ste jih poslali v Državni zbor, sem prebral. Tudi povem, da sam nisem strokovnjak s področja voda. Sem naravoslovec, nisem strokovnjak, zato pač prebiram in se na koncu odločim, katero mnenje mi je bolj pomembno, ker skušam pogledati, kaj je kdo napisal in kakšno zgodovino ima na tem področju. To je prvo. Mene se ne bati, nič slabega vam nočem. Kot drugo. Meni je nedopustno, da nas želite utišati, da vse, kar povemo, so neka skrita ozadja tam za desetimi bregovi pa petnajstimi oceani. Argumentiramo govorim, vsaj jaz, na podlagi tega gradiva, ki sem ga dobil pred sebe. Vi navajate svoja dejstva, kar jaz spoštujem. Spoštujem tudi vse dogovore na poslanska vprašanja, ki vam jih pošljem in odgovorite in se vam tudi vedno javno zahvalim. Ne vem, če ste to opazili, ampak to vedno naredim, tudi povem, s katerimi sem jaz zadovoljen, če s kakšnim nisem, tudi to napišem, ampak vedno zelo vljudno. vljudno. Ko se pogovarjamo o tem členu, lahko vi dajete v nič strokovna združenja. To je pač vaš odnos do tega sveta, do te države, do te družbe. Jaz ga ne morem spremeniti, ga tudi nočem spremeniti, nobenega razloga ni, da bi vas spreminjal, ampak enostavno jaz ne pristanem na to, da dajete v nič civilne iniciative, ki so pogosto v Sloveniji pokazale, kako so v bistvu na nek način vizionarske, da se tisto, na kar opozarjajo v tem trenutku, čez čas izkaže, da je pravilno. Prav tako pa me izjemno boli, da dajete v nič vsa ta strokovna združenja. Že ko sem govoril o stališču poslanske skupine, sem jasno povedal, na podlagi katerih dopisov temelji to stališče. Celo imena petih doktorjev znanosti sem prebral, ki pa predvidevam, da nekaj o vodah vedo, ker vsaj večina dela vse življenje na tem področju. Lahko kdo kima v to ali v katerokoli drugo smer, ampak potem moramo reči, da slovenska znanost, slovenska stroka ne pomeni čisto nič, veljamo samo politiki. Pa to ni res. ni res. Ker mi čas to omogoča, bom še enkrat prebral, kaj so napisali ljudje, ki so bistveno bolj kompetentni od mene, ki predvidevam, da vedo, kaj pišejo, in ker predvidevam, da se s svojim podpisom zavedajo, da ne želijo ogroziti svoje reputacije, ki jo imajo na tem področju. Ta list, ki ga imam, vsaj verjetno ga vsi imate, ampak ga je treba prebrati, je dopis, ki smo ga dobili 25. marca s strani Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, podpisan je dekan dr. Matjaž Mikoš. Prebral ga bom zato, ker govori točno o tem, o čemer ste tudi vi gospod minister govorili. »2. člen predloga zakona, ki spreminja 37. člen veljavnega zakona, razširja možnost posegov na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ter dopušča gradnjo objektov v javni rabi po Gradbenem zakonu. S to spremembo se povečuje možnost za gradnjo objektov na zemljiščih, ki imajo pomembno ekosistemsko vlogo, (varovanje pred poplavami, čiščenje voda, napajanje vodonosnikov, biodiverziteta in podobno) in predstavljajo habitat za številne rastlinske in živalske vrste. Hkrati tovrstni posegi prekinjajo povezave v naravi (snovni tokovi, migracijske poti), onemogočajo prost dostop do vode in redno vzdrževanje ter tako zmanjšujejo ekosistemske storitve, od katerih smo vsi odvisni. Gradnja objektov v bližini vodotokov prav tako povečuje ranljivost družbe na škodno delovanje poplav ter posledično prinaša potencialne dodatne stroške družbi za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ni v duhu krepitve odpornosti družbe na nevarne naravne pojave. pojave. Zaradi pričakovanih posledic podnebnih sprememb (pogosti ekstremni vremenski dogodki) bi morali slediti načelu previdnosti in posledično obstoječa priobalna zemljišča ohranjati in celo širiti. Vodi moramo dati svoj prostor, sicer si ga bo vzela sama, vendar takrat v škodo družbe…« Piše sicer še več, potem tudi vsa ta štiri strokovna združenja, potem pa imam še tukaj veliko gradiva, ki so ga poslali. Ampak kaj vam želim povedati, gospod minister?

To govori slovenska stroka. Je povsem možno, ni pa zelo verjetno, da se celotna slovenska stroka moti, in da imate vi prav. Mogoče se vi motite, pa ima stroka prav. Nisem dovolj vešč tega področja, da bi znal ocenjevati, ampak skušam ceniti slovensko stroko. Zato je ta očitek tako pomemben, pomemben, ker osnovo razumem, dodatni denar preko Sklada za vode nameniti za koristne zadeve, podpiram in tudi sami ste povedali, zakaj je to pomembno. To, kar govorite, je priletelo nekaj z gospodarskega ministrstva, šmentana muha, vi ste vlada vsi skupaj in v končni fazi vi ste nosilec zakona, ni gospodarski minister, pa to bi moral SMC govoriti, kar naprej in potem gre na neke druge stranke. Nosilec zakona ste vi, sprejela kot osnutek pa ga je Vlada. Zato tudi tukaj sedite danes z nami. Ampak očitek, da poleg tega, kar ste želeli, je potem še nekaj drugega notri, je tukaj. Časovnica je znana, lahko vam preberemo časovnico. Časovnica na področju zakona, ki je namenjen varovanju slovenskih voda. Zato je tudi moj poziv in bom zopet čustveno razpravo spustil navzdol. Naredite tisto, kar je bil vaš prvotni cilj, sprostite uporabo denarja, ki ga očitno imate na voljo v Skladu za vode za nekatere druge potrebne stvari, ki jih je treba urediti. Jaz to razumem in podpiram. Ostalo, kar je stroke, delo politike na tej strani pa nevladnih organizacij, dajmo danes umakniti. Jaz vam obljubim, če pridete naslednjič z nekim predlogom, kjer bo tudi podpis tega gospoda profesorja dekana pa teh, ki so strokovnjaki za vodo, pa bodo rekli, da je to usklajeno s pristojnim ministrom in ministrstvom, vam sedaj povem, da bom glasoval za vaš zakon. vas tudi pohvalim, ko je potrebno, kakor sem vas tudi pohvalil, če se spominjate, leta in leta nazaj, ko ste se uspeli dogovoriti s socialnimi partnerji za zakonodajo, ki je vplivala na pokojnine. Tam ste sedeli, kjer zdaj sedite, imeli ste nekaj sodelavcev okoli, pa sem vas pohvalil s te strani, ker ste to takrat naredili.

Spoštovani poslanec, rekli ste: »Nisem dovolj vešč in zato zaupam strokovnim mnenjem.« Ni res. Vi ste dovolj vešč, ste poslanec, ste bili minister, da znate prebrati tri člene. Jaz sem stoprocenten, da ste dovolj vešč. Začeli ste citirati mnenje fakultete, ki je prebralo zgolj en člen, ni pa prebralo 1. člena, prebralo je 2. člen, ni pa prebralo 1. člena. In v 1. členu tega predloga piše, da se črtata v 14. členu šesti in sedmi odstavek. Tega niste omenili. Šesti in sedmi odstavek 14. člena dopuščata možnost vladi, da zoži priobalni pas na nič in dopušča vse to, kar napada FGG, kar napada fakulteta v tem strokovnem mnenju. Vse to dopušča. Vendar o tem odloča politični organ, to je vlada. Mi sedaj zožujemo to v 37. členu z dodatkom ene alineje, ker je v 14. členu odprta na široko možnost objektov, mi jih pa v 37. zožujemo samo na objekte javne rabe, kar pomeni, spoštovani poslanec, da ne razširjamo, ampak zožujemo možnost posegov na priobalna zemljišča. Jaz sem prepričan, da bo v nadaljevanju, v mojem javnem odzivu na vsa pisma društev, poslušal sem gospo Globevnik, jaz sem stoprocenten, da ni prebrala tega, ker če bi prebrala, ne bi tega včeraj za medije govorila, ker enostavno ni res to, kar je govorila. Tako kot ni res to, kar piše v tem mnenju, ker spoštovani gospodje niso celega zakona prebrali. Dostikrat je treba več členov prebrati, ne samo enega, in se potem izkaže, da temu ni tako. Jaz vam tu govorim, ker vem, da ste toliko zmožni, sposobni in vešči, ko ste rekli, da niste, da v kombinaciji teh dveh členov, ker ni to problem zaključiti, pritrjujete mojemu stališču. Lahko, če želite, če ste iskreni, lahko pritrdite, ker je zelo preprosto, bolj preprosto ne more biti. In še enkrat, naj podčrtam. V Zakonu o vodah s tem 2. členom zožujemo možnost posegov na priobalna zemljišča, ker je poslej možno pri priobalnem zemljišču pod pogoji, ki ostajajo isti, graditi le objekte javne rabe, doslej pa je bilo to z aktom vlade možno razširiti tudi na zasebne objekte, da ne govorim, kakšne vile ob morju, kakšne vile ob rekah in jezerih. DEJAN ŽIDAN (PS SD):** V resnici nisem strokovnjak s področja voda, znam brati člene, vem pa, da je zadaj tudi dosti gradiva. Sam pa ne pristajam na to, da so ugledni strokovnjaki, pet doktorjev znanosti, ta kratki zakon, ki ste ga pripravili, prepognili na polovico pa še spodaj, tako da bi se videl samo en sporen člen, in bi brali samo ta sporni člen, vse ostalo pa bi spregledali. Pa prosim vas, gospod minister, imejte malo spoštovanja do teh ljudi. Ti ljudje so se podpisali s svojim imenom, titulo in priimkom. Ali mislite, da bi to bili doktorji znanosti in profesorji, če bi delali tako, da bi zgoraj zakrili, spodaj zakrili in potem prebrali samo tisto, kar jim je mogoče všeč ali pa ne. Meni je žal, da sedaj pred desno stranjo moram varovati slovensko stroko. Poglejte, naša prednost zaradi majhnosti je, da bomo strokovni in še bolj strokovni. To pa se brani na čisto vsakem koraku. In ne na ta način, da se v tem parlamentu delamo norca iz njih. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Edvard Paulič. Hvala, predsednik, za besedo. Jaz bom v skladu z neko parlamentarno prakso pri tem členu razpravljal nekoliko širše. Dejstvo pa je, da je tudi minister v svojih

14 dni za tako pomemben zakon, ki potrebuje neko širše družbeno soglasje. Potem ko je bila ta javna obravnava končana, se je dodal en člen, ki ga sicer sedaj praktično vse stranke črtamo z amandmaji. Je pa dejstvo, da je koalicija na matičnem odboru ta sporni člen potrdila. Še ena stvar me moti. Mi ta zakon obravnavamo po skrajšanem postopku v tem državnem zboru. Skrajšani postopek, vemo, da je namenjen za manj zahtevne spremembe zakonov, pa ne govorimo o spremembah v smislu števila členov, ki se spreminjajo. Tu se strinjam, glede na število členov, je ta zakon manj zahteven. Ampak govorimo o vsebini. Vsebina je pa, vsaj po mojem mnenju, zelo pomembna. Na nek način se bojim, da je tu zadaj neka agenda. Pa če pojasnim. V enem od PKP zakonov se je znašla določba, ki na nek način omejuje delovanje nevladnih organizacij, zaostruje pogoje, saj vsi vemo, o čem govorim. Potem imamo tu drugo fazo, javna obravnava 14 dni, neupoštevanje praktično nobene pripombe s strani stroke. In potem imamo to tretjo fazo, ki govori o tem, da je v javni obravnavi sedaj tudi sprememba zakona o varstvu okolja. V enem od teh členov se na novo spreminja ali pa dodaja dikcija, da vsi mnenjedajalci, ki bodo sodelovali pri izdaji gradbenega dovoljenja, ne morejo dati negativnega mnenja, ampak bodo lahko dali samo potrditev ali pa predlog popravkov. In to me skrbi. Tukaj bom jaz s tem splošnim delom zaključil. Odzval se bom na navedba gospoda ministra, ko je rekel, da ta zakon zaostruje pogoje za gradnjo na priobalnih pasovih in se je skliceval na 14. člen obstoječega zakona, kjer se s to novelo umika šesti odstavek tega člena, ki govori o tem, da vlada lahko zoži priobalni pas. In to drži. Ta člen se umika. Ampak kar je gospod minister pozabil povedati, je, da po obstoječem zakonu ima vlada pravica zožiti priobalni pas samo v primerih, ko gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja. Se pravi, ta možnost vladi je zelo omejena in ni kar arbitrarna. Sedaj ministrstvo to določbo umika in dodaja novo, kjer omogoča gradnjo objektov v javni rabi. Seveda je treba biti korekten in povedati, da so objekti v javni rabi tudi pešpoti, kolesarske poti, sprehajalne poti. In to ni sporno. Ti posegi tudi ne onesnažujejo ali pa niso potencialna nevarnost za večje onesnaženje nadzemnih ali podzemnih voda. Ampak če preberemo pa cel člen, ki govori o objektih v javni rabi, pa vidimo, da so tukaj notri tudi parkirne hiše, hoteli gostinski obrati, ni da ni če ste imeli namen, ko ste prej omenili, gospod minister, zgraditi kakšno kolesarsko pot ob jezeru, ob reki, dajmo, ampak tako zapišite. Ne širiti na način, da ta določba zajema praktično vse objekte v javni rabi. Ni okej. Ni okej. Moj predhodnik je omenjal mnenje strokovne javnosti. Moram reči, ko smo mi dobil ta predlog v Državni zbor, je Vlada v enem delu omenila, da so bile pripombe strokovne javnosti in jih je zdemantirala v petih vrsticah, brez argumentov. In to ni okej. To ni okej tudi v smislu Aarhuške konvencije, ki pravi, da je treba omogočiti sodelovanje stroki ne na na formalen način, ampak na dejanski način. In najmanj, kar je, si zaslužijo, da se njihovi predlogi argumentirano zavrnejo. Gospod Židan je prej prebral en del tega dopisa Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in jaz bom prebral samo en delček tega, ki ga predhodnik ni omenil, pa se mi zdi ravno tako pomemben. S tem dopisom Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ustanova, ki izobražuje strokovnjake na področju gradbeništva, stavbarstva, prostorskega načrtovanja, vodarstva in okoljskega inženirstva,

In potem naprej, vlaganje amandmajev in kasnejše umikanje posameznih členov nakazuje na strokovno neutemeljenost predlaganih sprememb zakona. In potem je še in še navedb, jaz mislim, da argumentiranih. Najmanj, kar je, oni predlagajo, da se o tej pomembni tematiki opravi neka širša strokovna razprava. Ne pa 14 dni, ne pa na način, da se kasneje dodajajo členi, ker se je nekdo tako spomnil. Vsaj po mojem mnenju to ni način. In

lepa. Besedo ima minister. Jaz mislim, da je kar tako govoriti o objektih, ki sodijo v ta del in tistih, ki ne sodijo v ta del, na podlagi tega, kako se imenujejo, ne vem, ali je gostinski obrat ali je, ne vem, športno igrišče, ni zadosti. Gotovo je treba predhodno videti, ali ta objekt sploh sodi, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, v ta konkreten prostor. Treba je oceniti, ali ta konkretni poseg poslabšuje poplavno, erozijsko varnost, ali lahko vpliva na stanje voda, ali lahko vpliva na doseganje ciljev iz načrta upravljanja z vodami. Skratka, gre za vrsto vsebinskih opredelitev do tega konkretnega projekta. Konkretno, lahko kakšen, tudi športni park, ima negativne posledice, pa morebiti kavarna ali pa neka gostinska terasa, pa ne. Zato je to prepuščeno stroki skozi vodno mnenje. Vodno mnenje naredi stroka na podlagi pripravljenega elaborata za konkretni vodotok, za konkretni objekt in na podlagi tega in teh kriterijev se določi, da ali ne. Zato puščamo zadevo odprto na vse objekte javne rabe, ki se seveda sfiltrirajo, prvič, skozi občino, ki opredeljuje, kaj je možno tam graditi v skladu s prostorsko- izvedbenim aktom, in, drugič, Direkcijo za vode. Če pa bomo notri začeli naštevati objekte, bomo enega izpustili pa bomo drugič dopolnjevali ali bomo pa videli, da smo enega preveč napisali. Tako da je to v skladu z Zakonom o graditvi objektov omejeno na objekte javne rabe.

omenjali pešpoti, kolesarske steze in podobno. Če bi vi omenjali hotele, pa verjamem, da jih niste nenamerno izpustil, ampak če bi nam omenjali vse, nimam težave, ampak ko ste vi omenjali samo te, bom rekel okolju prijazne ali pa bolj prijazne posege, potem jih definirajmo. Razumem pa, da intenca poleg pešpoti, poleg kolesarskih poti, tudi gradnja nekih hotelov, gostinskih obratov, parkirišč, da ta dikcija Gradbenega zakona zajema vse. Pogrešam pa sedaj, ko ste vi nas tako napadli, da vam mi očitamo, da vi širite možne posege, pogrešam sedaj vaš odgovor na to mojo navedbo, da dejansko po mojem mnenju vi to to zakonodajo delate bolj ohlapno in ne bolj ostro, kot vi navajate predvsem v povezavi s tem 14. členom in možnostjo ožanja tega priobalnega pasu s strani vlade,

To, spoštovani poslanec, vse drži, kar govorite, da širimo. Tudi, ko ste prebrali prvo alinejo šestega odstavka 14. člena, da gre za objekte v skladu s prostorsko-izvedbenim aktom v okviru naselij,

Večina predlogov je znotraj naselij. Jaz sem dobil sedaj te vloge, ki so na Direkciji za vode in gre v glavnem za stanovanjske hiše in gre v glavnem za gospodarske subjekte znotraj naselij.

Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani minister, težko se uprete skušnjavi, da ne bi prinesli v Državni zbor vedno znova kakšnega zakona, ki dvigne na noge celo Slovenijo.

ki povečuje sredstva za poplavno varnost, za urejanje vodotokov, hudourniških voda, to absolutno pozdravljam. Že v vladi Marjana Šarca je Ministrstvo za okolje in prostor sicer sprejelo novelo Zakon o vodah v tej smeri – ne vem, če se spomnite lanskega marca – in razširilo porabo sredstev v ta namen, sedaj gre vaš predlog tukaj še dlje, kar je vsekakor hvalevredno. Jaz upam, da se bo to čim prej poznalo tudi v praksi. Sam prihajam iz Občine Zagorje, kjer smo izrazito izpostavljeni nevarnostim poplav vodotoka, ki teče skozi mesto, in dolga leta smo in še vedno bijemo bitko, da država ta vodotok uredi, da ga vsaj redno čisti. Mi smo šli tudi tako daleč, da smo pravzaprav šli sami, če rečem po domače, v ta graben in ga večkrat sami očistili, ker državi pač ni bilo pa so nas opozarjali, da s tem kršimo zakon, ampak smo marsikakšno nevšečnost pri tem odpravili. Da ne govorim o izredni nevarnosti hudourniških voda. Če se bo to sedaj premaknilo na bolje, bo seveda

gradnji objektov z vključenimi nevarnimi snovmi na vodovarstvenih območjih ni kakšen velik dosežek, da bi se s tem sedaj hvalili. To se enostavno sploh ne bi smelo pojaviti kot ideja. ideja. Niti kot ideja, kaj šele, da bi to nekdo zapisal v zakon. Da se je gospodarski minister to spomnil, vi, minister, pa ste, če sem prav ujel vaš odgovor nedavno na televiziji, osebno ocenili, da to ne pomeni kašne večje nevarnosti. Vi ste to osebno ocenili in tudi zelo zagovarjali to rešitev, vse dokler ni dokler ni prevladala zdrava pamet tudi v delu koalicije, da se to iz zakona umakne. Naprej ogrozite, potem pa milostno umikate in s tem ste pravzaprav stopili v bran zdravi pitni vodi. Razumi, če moraš, ampak dobro, lahko da je to tudi spretna intriga, da bi morda šlo lažje mimo to, o čemer danes razpravljamo. In jaz res ne vem več, ali tukaj zdaj zožujemo, ali resnično zožujemo možnost posegov na priobalna zemljišča

glasno nasprotujejo vaši rešitvi. In zdaj se mi tukaj pregovarjamo ali zožujemo ali ne, kaj se bo lahko gradilo. Ali gre res samo za kakšne kolesarske poti, kakšne pešpoti, čolnarne? Ali gre res samo za to? Ali gre na primer za posege, kakršen je bil

na obalo jezera Jasna. Je pa po drugi strani ta poseg res privabil še bistveno več ljudi na to območje. Ali gre res samo za to? Ali gre nenazadnje res tudi za hotele? Ali je upravičen ta strah, da morda ljudje, ki tako radi zahajajo na obale naših jezer, na bregove naših rek, da se bo zgodilo, da do kakšnega kosa Blejskega jezera ali pa Bohinjskega jezera ne bodo imeli več dostopa. Jaz ne vem, ali se bo zgodilo ali ne. Vi lahko meni odkimavate, minister, ampak niste prepričali stroke, niste prepričali okoljevarstvenikov, niste prepričali slovenske javnosti v to. Ne vem, zakaj bi se pregovarjali, ko je stvar pravzaprav tako lahko rešljiva. Enostavno v takem primeru bi jaz zanesljivo to storil, umaknil bi ta člen in šel res v neko razpravo, saj ne gori voda. Govorimo o vodi, ampak ne gori voda. Zakaj se te stvari ne bi v neki

ljudje še vedno ne bodo podpirali tega, ker ne vedo, kaj se bo v resnici zgodilo. Politika bo pač podprla s tistim glasom več, če bo, če bo. Jaz verjamem, da včasih pa tudi mora ta parlament slišati glas od zunaj. In če je ta glas od zunaj tako

se morda prenaglili, pojdimo še enkrat in pridimo do neke normalne rešitve. In če ta normalna rešitev na koncu govori o čolnarnah pa pešpoteh in takih posegih, jaz dvomim, da bo to naletelo na ne vem kakšen odpor.

v lokalnih skupnosti so želje po določenih posegih, ne ravno najbrž po gradnji hotelov. Ampak po takšnih posegih, ki jih vi omenjate, pa ja. Ampak stvari niso razčiščene. Ali govorimo o hotelih ali govorimo o čolnarnah, to je velika razlika. To je velika razlika. Ali govorimo o tem, da ljudje ne bodo imeli morda dostopa do obal, bregov ali pa ga bodo imeli. Tudi to je velika razlika. Mi smo preprosto v Listi Marjana Šarca predlagali črtanje tega. Najbolj pametna rešitev, resetiramo in gremo znova, in to razčistimo s stroko in s slovensko javnostjo. Na vodo smo pač v Sloveniji občutljivi, zelo občutljivi. In prav je tako. Minister, ko sem ravno pri besedi, bom izkoristil še to, ko pravite, da greste naproti lokalnim skupnostim. Kje bi ta trenutek šli lahko, kar zadeva zdravo pitno vodo, zelo naproti lokalnim skupnostim? Jaz verjamem, da veste za ta problem. Ta problem ni od danes, ne od včeraj. Predolgo Predolgo ga nekako prelagamo na občinska pleča, občine mu pa niso kos. Država bo slej ko prej morala pomagati. Govorim pa o vodovodih.

vodi, v kateri so bakterije E.coli in kdo ve, kaj še vse. Govorim pa o, bom poenostavljeno rekel, tako imenovanih vaških vodovodih, vodovodih, ki so jih ljudje ne tako davno, ali pa tudi davno, gradili sami, sami z njimi upravljajo, čeprav gre za javne vodovode. In občine so ta problem dolžne rešiti. Dogaja pa se to,

teh, poenostavljeno rečeno, vaških vodovodov občine ne morejo dogovoriti. Interes je seveda v prvi vrsti denar. Če bi šli ti vodovodi v javno upravljanje, bo na tistih območjih treba vodo plačevati, sedaj ni praksa. Predvsem pa je problem izvajanje monitoringa na teh vodovodih. In na teh vodovodih je v mnogih primerih zelo oporečna pitna voda. Iz lastnih izkušenj vam govorim, občine same temu preprosto niso kos. Država bo tukaj morala nekako poseči, ker dogaja se to, da inšpektor ugotovi, da je voda na nekem območju, kamor občina sploh nima dostopa, oporečna, kazen pride pa na občino. Država tretira to kot javni vodovod, v resnici pa ni javni vodovod. Jaz sem to sedaj namerno izpostavil tukaj minister, ker govorimo pravzaprav o zdravi zdravi pitni vodi iz osnove. Tukaj pa imate priložnost, da greste resnično naproti lokalnim skupnostim, ljudem, ki se v mnogih primerih niti ne zavedajo nevarnosti te vode, ki jo pijejo, ki jo uporabljajo, ker v mnogih primerih niti monitoringa nad to vodo ni. Jaz mislim, da boste več dobrega storili, če se lotite tega problema, kot pa se zdaj v tem navalu veselja in strasti kregati s Slovenci o čolnarnah in kdove še čem, kar naj bi rastlo ob bregovih rek in obalah jezer. Predlagam vam, da tudi vi podprete, da se ta člen črta, da si skupaj v državi nekajkrat vdihnemo, spijemo kakšen kozarec vode in gremo znova reševat ta problem. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Spoštovani poslanec, ja, nekoliko ste razširili temo na sofinanciranje vodovodov. Da, to načrtujemo. V načrtu za okrevanje in odpornost načrtujemo tudi kar znatna sredstva, s katerimi bomo pomagali

Da, tu bomo pomagali, ker mislimo, da je to prav in je to tudi izvajanje ustavne določbe pravice do zdrave pitne vode. Enako načrtujemo tudi za slovensko obalo.

Tako da je malo prezgodaj o tem govoriti. Da, na to mislimo in bomo to tudi naredili. Zdaj pa čisto na kratko, zdaj tukaj vidim, da odločajo v tem parlamentu, FGG, Fakulteta za gradbeništvo, pa nevladne organizacije. Ne, spoštovani poslanci, vi odločate. Vi se morate pa odločiti, ali boste prebrali predlog zakona ali boste prebrali predlog enega mnenja. Jaz sem zelo razočaran, ker nekatera ta strokovna mnenja govorijo o kratenju pravice dostopa do vode, ki jo v bistvu ta predlog nadgrajuje. Večji dostop je po tem predlogu, kot je po obstoječem stanju, z vsemi argumenti, ki sem jih danes že nekajkrat, lahko jih še enkrat ponovim. Vi pa zopet ponavljate, ne vem, ne vem, kaj je, minister govori eno, stroka ali pa te strokovne inštitucije drugo, jaz pa ne vem, kaj je. Spoštovani poslanec, preberite predlog, ustvarite si svoje lastno mnenje, in jaz mislim, da bo to najbolje, ker vem, da ste vsi skupaj z vašimi strokovnimi službami to sposobni, zmožni in da to znate narediti in zdaj iščete bolj ali manj way out, kako ne narediti. Ti predlogi za posege v priobalna zemljišča prihajajo samo iz lokalnih skupnosti, ne individualno, da bi nek Vizjak pa, ne vem … Ministrstvo ne bo nič gradilo. To so pobude iz lokalnih skupnosti, kjer je to usklajeno z njihovimi pogledi. Tudi v vaši neposredni bližini. Občina Trbovlje je dala vlogo za zmanjšanje priobalnega pasu, in to v daljšem območju, ker tam načrtuje določene aktivnosti. Gre torej za javno rabo, gre za posege v interesu občine, tudi če so to kakšni lokali ali karkoli, kar je namenjeno vsem ljudem. Ampak še enkrat, ključna je tu občina, ki da predlog, ker kdo drug ga sploh ne more dati. Pa tudi občina mora to imeti v prostorsko-izvedbenem aktu opredeljeno. Skratka, mora dati soglasje, da se določena dejavnost lahko tam ob vodi odvija. Saj sicer se ne sme in ne more. Saj se ne da dobiti gradbenega dovoljenja, ne glede na soglasje ali pa mnenje Direkcije za vode, mnenje Direkcije za vode, če gradnja ni skladna s prostorsko-izvedbenim aktom. Saj se ne more odviti in ne sme, je to nelegalna gradnja. Tako da je veliko teh varovalk, da ne bo prihajalo do zlorab, da se ne bo gradilo nekaj, kar ni v javnem interesu. Jaz pravzaprav ne razumem teh strahov in teh pomislekov in tudi ne vidim, ker je tu še Direkcija za vode, da bi prišlo do posegov, ki bi kakorkoli ogrožali dobro stanje voda ali spodkopavali sprejeti načrt upravljanja z vodami na tem območju. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Replika, kolega Medved. Replika? Gospod minister, jaz sem si prebral ta zakon, ampak zdaj v teh odzivih v javnosti pa nisem videl samo odzivov FDV, ki ga tako radi v tej vladi, v vaši stranki omenjate kot nekaj negativnega, pravzaprav z negativnim, slabšalnim prizvokom, pa še kakšnega nergača, okoljevarstvenika, gostilniškega nergača, kot ste tudi nekoč okoljevarstvenike radi poimenovali. Ko se pravzaprav aktivira velik del slovenske javnosti, pa ne glede na to, ali sem prebral po vašem mnenju dobro ali slabo ta zakon, pa je vendarle normalno, da te zadeve z javnostjo skomuniciraš. Tega, kar nas vi tukaj prepričujete, vi s slovensko javnostjo očitno niste dobro skomunicirali. Nismo mi dolžni javnosti tega pojasnjevati, vi to predlagate. skrbi, mi že dobro vemo, kakšna je dikcija zakona, kaj piše v osnovnem besedilu tega zakona in kaj se spreminja. Ampak ko

Pred leti, ko sem se vozila okrog Vrbskega jezera v Avstriji in se želela ustaviti ob jezeru, popiti steklenico vode in pojesti sendvič, tega nisem mogla storiti. ne morete priti do Vrbskega jezera, razen na parkirišče pri restavraciji in kjer so pomoli ter zasidrani čolni. To pa je manjši del Vrbskega jezera. Vse ostalo je zagrajeno z zasebnimi pristopi. To so praviloma vile, ki stojijo ob jezeru, imajo svoj vrt in dostop direktno do jezera in javnost ne more dostopati. To v Sloveniji ni primer in verjamem, da se to nikoli ne bo zgodilo, da do Bohinjskega jezera ali Blejskega jezera ali do obale ne mogli iti vsi in uživati te naravne danosti naše prelepe domovine. Tudi ko potujete po svetu, pa naj bo to ožje, države Evrope ali pa dlje, boste videli, ko boste pili tamkajšnjo vodo, da slovenske vode pravzaprav ne morete prekositi. Zato menim, da je ta zakon o vodah tako zelo pomemben. Hvala lepa minister, da ste prisluhnili tako stroki kot civilni družbi in javnosti pri oblikovanju tega zakona. In še zlasti, ker ste prisluhnili glede posebnega varovanja vodovarstvenega območja in popravili in uredili zakon tako, da je sedaj sprejemljiv. Naj poudarim, da je to za nas, Ljubljančanke, Ljubljančane, še posebej pomembno poglavje, ker se bojimo, da bi kadarkoli bila naša čudovita pitna voda onesnažena. Ob Savi je Ob Savi je področje pod zemljo, veliko za celo Bohinjsko jezero, in to je naša pitna voda. Ljubljana dobiva pitno vodo iz dveh virov, in sicer iz Kleč, torej ob Savi, drugi del pa je v bližini Iga. Obe zajetji, še zlasti pa to ob Savi, sta vodni zajetji, ki imata odlično pitno vodo. Rada bi povedala, da si želimo še naprej, da bi se to vodovarstveno območje ohranjalo. Mislim, da je ta zakon sedaj napisan tako, da bo to mogoče in želim si, da ne bi noben kanal C0, ki ki bi utegnil onesnažiti podtalnico, nikoli tega ne mogel narediti. Minister, upam, da boste vztrajali naprej in da boste še naprej vodili dialog tako s civilno družbo kot strokovno javnostjo. Vsem nam pa želim, da temeljito preberemo gradiva. Ni prvič danes, ko se soočamo s tem, da se v tem prostoru govori na pamet, ne da bi dobro prebrali tisto, kar piše. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR

Prvi ima besedo Luka Mesec. Hvala za besedo in lep pozdrav. Sedaj hipokrizija, ki jo poslušamo po eni strani s koalicijskih vrst, hkrati pa določbe tega zakona, mene mogočno spominja na neko drugo zgodbo, v katero je bil vpleten SDS. Ko je zagorelo v Kemisu na Vrhniki in smo se tam soočili z naravno katastrofo zaradi požara v industrijskem objektu, ki se je zgodil, ko je isti SDS v svojem prvem mandatu med letoma 2004 in 2008 znižal standarde požarne varnosti, je bil isti SDS, ko je zagorelo v tem objektu zaradi nižjih standardov požarne varnosti, prvi, ki je skakal tam okrog in se prikazoval kot zelena stranka in se zgražal nad to katastrofo in kritiziral takratno Cerarjevo vlado, kako ne ukrepa.. Sedaj Sedaj poslušamo, da se slovenske vode ne da prekositi, da ne bo niti pod razno moglo priti do tega, da ne bi mogli uživati naravnih danosti naše prelepe domovine, da je nezaslišano, da bi se zgradil kakšen kanal C0 čez vodovarstveno območje itd. Hkrati pa ista stranka predlaga zakon, katerega osnovna rešitev, ki je bila šele po hudih pritiskih javnosti, stroke, opozicije in vseh, ki še razmišljajo s svojo glavo v tej državi, odstranjena. Osnovna rešitev tega zakona je bila omogočanje gradnje objektov na vodovarstvenih območjih, tudi takih, ki uporabljajo v svoji proizvodnji nevarne snovi. Danes poslušamo o kanalu C0, pred sabo pa imamo zakon, ki je imel za osnovno rešitev, da bi se legalizirala gradnja na vodovarstvenih območjih. Kako gre to dvoje skupaj? Danes poslušamo, kako bomo še naprej uživali naravne danosti naše prelepe domovine. Hkrati je še zmeraj v tem zakonu v tem zakonu omogočanje lažje gradnje na priobalnih pasovih. Jaz ne vem, kako lahko vi prodajate diskurzivno ali pa retorično eno zgodbo, delate pa nekaj povsem drugega. To mi res ni jasno. Če ste pogledali prej svoje e-mail naslove, boste videli, da je 37 strani podpisnikov, ki jih je zbral Eko krog, notri so zbrani praktično vsi relevantni strokovnjaki na področju vodovarstva, tam notri so zbrani vsi relevantni okoljevarstveniki na področju okoljevarstva, opozarja, da bodo posledice tega zakona točno to, kar vi pravite, da ščitite. Da se bodo vodovarstvena območja krčila, da bo voda v Sloveniji slabša, da bo dostop do obalnih pasov zaradi deregulacije gradnje poslabšan.

pristojnosti za odločanje o gradnji teh objektov z vladnega nivoja, se pravi z MOP, na upravni nivo, se pravi Direkcije Republike Slovenije za vode. Če je prej morala občina biti tista, ki je podala zahtevo za gradnjo v priobalnem pasu, to zdaj počne lastnik parcele. To kot prvo pomeni, da bo bistveno več teh vlog, in kot drugo pomeni, da se bo bistveno povečal pritisk na Direkcijo Republike Slovenije za vode. In kot tretje, vi določate, katere stvari se lahko gradijo in jih širite na objekte v javni rabi, in danes ste prinesli še dodaten amandma, če se ne motim, za lažje objekte. Tako ne razumem, kako lahko vi branite po eni strani, češ, javni interes pa dostop do voda, po drugi strani pa omogočate deregulacijo poseganja vanje. Mene veseli, da je bil tisti člen o gradnji na vodovarstvenih območjih izključen iz tega zakona, ampak ta cel zakon ima samo en cilj, in to je deregulacija upravljanja z vodami ter poseganje kapitalskih interesov v sfero, kjer bi morali biti ti strogo omejeni, in to je varovanje voda.

Na žalost, tudi tu ne morete govoriti o kapitalskih interesih. Brez kapitala, brez delavcev, ki ustvarjajo ta kapital, ne vi ne jaz ne bi imela svoje plače. Tako je pri kapitalskih interesih treba biti biti kar previden. Kapital je tisti, ki pomeni tudi razvoj. Je pa ta zakon tak, verjamem, da bo lahko tudi lepo reguliral in nam ohranil pitno vodo. Hvala lepa. Postopkovno, Luka Mesec, izvolite. **LUKA MESEC (PS Levica):** Prosim vas, predsedujoči, da opozorite gospo, da to ni bila replika, ampak polemika. V nobeni točki ni povedala, kje naj bi bila narobe razumljena v mojem nagovoru. Hvala lepa. Najprej naj odgovorim. Vidim, da je že predsednik, ko je vodil sejo, precej široko razpravo dopustil pri tem delu. Tako je meni težko zdaj posegati v vse tisto, kar ni neposredno povezano s tem členom.

Prvič, prost dostop do vode in priobalnih zemljišč ureja 38. člen, ki v prvem odstavku pravi: »Lastnik ali drug posestnik vodnega priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen če bi delal škodo.« Kako mi s tem zakonom posegamo v ta 38. člen? Nikakor. Sploh ne, in ostaja v veljavi. Se pravi, ni res, ni res in še enkrat ni res, da s tem zakonom kakorkoli posegamo v dostop do priobalnega in vodnega zemljišča komurkoli. Ker ta 38. člen, ki govori o tej absolutni pravici, ostaja in ga sploh ne tangiramo s svojim predlogom. To je prva stvar. Druga stvar, s tem predlogom zožujemo pravico do posegov na priobalna zemljišča, vendar v vsakem primeru – tudi sedaj in poslej bo morala občina s prostorsko-izvedbenim aktom dopustiti gradnjo na tem tega zemljišču. Namreč, nobena gradnja ne glede na Zakon o vodah se tudi na priobalnem pasu in nikjer ne sme zgoditi, če ni to skladno s prostorsko-izvedbenim aktom. aktom. Mi tudi prenašamo odločitev, to, kar je ključno, stroki in ne več politiki. Stroka skozi vodno mnenje, jaz upam, da le verjamemo, da so na Direkciji za vode tudi strokovnjaki s področja vodarstva. Stroka s področja vodarstva bo odločala, ali so izpolnjeni vsi kriteriji, to se pravi, da se ne poslabšuje dobro stanje voda, da je to skladno z načrtom upravljanja voda, da s tem ni povečana erozijska nevarnost, torej stroka in ne vlada. in ne vlada. Mi želimo pravzaprav depolitizirati to odločanje na strokovno raven in vi pravite, da je to neke vrste poseg v prenos pristojnosti in tako naprej. Ni res.

Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Spoštovani gospod minister, vi danes zelo podcenjujoče in, kako bi rekla, malce slabšalno gledate na vse nas poslance, ki vas opozarjamo na neke druge vidike te novele, kot je vaš vidik. Me to sicer ne preseneča, ker je očitno to modus operandi vseh članov vaše koalicije. Ampak za razliko od vašega stališča, jaz sem prebrala vašo novelo zakona. Še več, prebrala sem si tudi ostale člene zakona, ki niso novelirani, in prebrala sem si še tudi kakšen zakon zraven, ki je v povezavi z Zakonom o vodi. In vam bom povedala, kje vi zavajate oziroma kje vi manipulirate v vašem izvajanju. Vi pravite z novelo Zakona o vodah ožimo možnost posegov na priobalna zemljišča, češ, da se črta ta možnost Vladi, da o tem odloča politično.

kumulativno izpolnjeni vsi pogoji, ki jih odloča 14. člen, ki ga vi sedaj spreminjate. Se pravi, varovalke za takšno odločitev Vlade, ki po mojem mnenju daleč od tega, da je lahko v tem primeru politična, ampak mora biti v tem primeru odločitev Vlade, ko je dovolila nek ožji del priobalnega zemljišča, utemeljena na nekih strokovnih temeljih, ne političnih, spoštovani gospod minister. ta člen že ima te varovalke. Vsi pogoji morajo biti kumulativno izpolnjeni, da je lahko Vlada nekemu nosilcu prostorskega načrtovanja ugodila in zožila to priobalne zemljišče.

ožite možnost gradnje na priobalnem zemljišču. Nikakor ne. Vi s to spremembo zgolj in samo določate, da se priobalno zemljišče ne oži ampak kar je pa najpomembnejše, vi tukaj zelo zavajate in ne pojasnite zelo natančno, širite pa nabor možne gradnje na tem priobalnem zemljišču. Torej še enkrat ponovim: vi ne ožite možnosti gradnje, vi ste preprečili zgolj in samo to, da se to priobalno zemljišče ne oži v smislu metrov, če sva zelo natančna, hkrati pa v 37. členu tega istega zakona zelo zelo širite možnost gradnje na tem priobalnem zemljišču. Sem si prebrala Gradbeni zakon, ker se ta vaša novela nanj sklicuje, objekti v javni rabi, ki jih boste vi sedaj dovoljevali, so opredeljeni kot gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe, stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij. In na koncu je omenjeno v tem opisu, kaj je javni objekt, objekt v javni rabi, da so javne površine, kot je cesta, ulica, tržnica, trg, igrišče, tudi parkirišče, tudi garažne hiše in tako naprej. Tako da vi s to spremembo, ki jo zdaj uvajate, širite nabor možne gradnje na priobalnem zemljišču. In ni res, da ga ožate. Bodite toliko pošteni in povejte to celi Sloveniji, ki nas spremlja. Ne ožite možnosti gradnje, ampak jo širite. Če bi bila v resnici vaša namera iskrena, iskrena, da boste dovoljevali, ne vem, gradnjo igrišč in čolnarne, kot ste rekli, pa nekih športnih zelenih površin in tako naprej, bi se to dalo elegantno rešiti in bi se tako zapisalo v zakon. Ne pa, da daste vi cel nabor možnih objektov ste rekli, ne bo kakšen objekt ušel iz zakonskega opisa. Gospod minister, to se elegantno reši z nekim pravnim izrazoslovjem, na primer, ali drugi podobni, ne vem, zeleni ali pa športni objekti in tako naprej. Pa ne bi nobeno igrišče izpadlo, pa ne bi nobena čolnarna izpadla. Bi pa izpadli seveda trgovski centri, potem gostilne in tako naprej. Če ste se vi v uvodnih besedah spraševali ali pa norčevali iz nas, ki vas na to opozarjamo; dejali ste »sprašujem vse tiste, ki nasprotujete zaostritvi možnosti pogojev na priobalna zemljišča, ali želite s tem še dejansko naprej dopuščati gradnjo zasebnih objektov na priobalnih zemljiščih, ali imate v svojih strankarskih vrstah kakšne investitorje«. Gospod minister, zdaj jaz vam dajem žogico nazaj. Ali imate vi kakšne investitorje za gostilne, za hotele, za, ne vem, glede na to da ste ste vkomponirali v Telekom, ali imate za izvajanje komunikacij kakšne investitorje ali pa kakšne lobiste, ki bi jim dovoljevali takšno gradnjo zdaj? Še enkrat, če bi bila vaša namera iskrena, da se dovoli zgolj in samo za neke zelene površine, za športne namembnosti in tako naprej, bi tako zapisali zakon. Ne pa, da puščate zdaj široko paleto in praktično dopuščate možnost vsem lobijem. Tamle sem slišala enega poslanca, se je ves čas razprav skliceval na neke prostorske akte, ki so v občini in predvidevajo takšno in drugačno gradnjo na teh priobalnih zemljiščih. Že, že, ampak občinski prostorski akti so utemeljeni na državnih prostorskih aktih, in vsi vemo, kako potekajo spremembe občinskih prostorskih aktov, s kakšnimi lobističnimi stiki in tako naprej. To vaše sprenevedanje, ker se res sprenevedate in res zavajate s svojimi besedami, še enkrat, vi ne ožate gradnje, vi jo širite, širite nabor možnih objektov na priobalnih zemljiščih. Vi zgolj in samo popravljate člen, ki ima že danes varovalke, že danes ne dopušča političnih odločitev, ampak mora biti zožanje priobalnega zemljišča utemeljeno na nekih strokovnih presojah, ki jih menda na ministrstvu ste sposobni opraviti, saj imate tam tudi strokovni kader. Torej vi

Hvala lepa. Saj bom ponovil eno stvar, ki sem jo že desetkrat. Spoštovana poslanka, ni res, kar govorite. Trenutno šesti odstavek 14. člena dopušča možnost gradnje oziroma zožitev priobalnega pasu na nič, kar z drugimi besedami pomeni, da ni priobalnega pasu in da je možno graditi na sicer priobalnem pasu tudi zasebne objekte. Tudi objekte, ki niso v splošni rabi, tudi vile bogatašev

Z novim predlogom to več ni možno, kajti dodajamo samo eno alinejo, to je, da je možno graditi na priobalnem pasu objekte javne rabe, To je dejstvo. Po domače povedano, bom zelo plastičen. Po sedaj veljavnem zakonu bi lahko nek vladi prijazen, naši ali katerikoli drugi, prijazen investitor zgradil vilo ob Bohinjskem jezeru, Blejskem jezeru ali vodotoku prvega reda, zasebno vilo. Lahko bi zgradil, če bi vlada zožila priobalni pas in če bi zlobiral, da je to v prostorsko-izvedbenem aktu občine. Po tem zakonu to ni mogoče, ker vila posameznika ni objekt javne rabe

ki dejansko vplivajo na ta vaš zakon oziroma na vašo novelo. Vi pravite, v novelo dajemo samo eno alinejo. Ja, že, že v vaši noveli je to res ena alineja, ampak preberite si Gradbeni zakon, ki to alinejo opredeljuje v celem odstavku in našteva nabor objektov, ki jih boste lahko gradili na podlagi te vaše ene alinejice v vašem zakonu. In če sva natančna, gospod minister, na podlagi 14. člena tega šestega odstavka, ki ga vi zdaj brišete, lahko vlada že zdaj odreče to soglasje investitorju oziroma prosilcu za zožitev priobalnega zemljišča. **PODPREDSEDNIK JOŽE Odrecite, če niso izpolnjeni pogoji, ki jih ta odstavek zahteva. Če so pa izpolnjeni pogoji, ja potem pa menda se strinjava, da nimate arbitrarne pravice odločati ali ja ali ne. Če prosilec ne izpolnjuje pogojev, zahtevanih v skladu z Zakonom o varstvu voda, pa vam ne bom… Lahko vam pa tudi preberem, »če »če se s tem ne poslabšuje stanje voda, če je omogočeno izvajanje javnih služb« itn., da ne kratim časa, vlada lahko že danes odreče to soglasje za zoženje vodnega pasu. Hkrati pa širite nabor objektov, ki jih pa bodo lahko sedaj gradili na tem priobalnem zemljišču.

Poslej pa več to ne bo možno, ker ne bo več možno graditi zasebnih objektov, ampak samo objekte v javni rabi. Ampak v vsakem primeru morajo biti pa kumulativno izpolnjeni pogoji, ki jih vsebuje drugi odstavek 37. člena.

kršitev. Leta 2009 je Državni zbor sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, kjer določa najmanj 30-dnevni rok za razpravo o vsakem novem predpisu in spremembi. Pri tako pomembnem zakonu tega nismo dopustili. Zelo kratek rok in pri tem še trditi, da so te pripombe, ki jih imam tudi pred sabo, od nekih nevladnih, vladnih, tudi od Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki so vse na mestu. Glejte, očitno zakon ni dobro pripravljen in ni dobro skomuniciran z javnostjo. Zato bi bilo edino pravilno, da se umakne in da ponovno v presojo, da se še enkrat pogleda, da ne bomo sprejemali, da tako rečem, volonterske rešitve. Vam povem – števec kaže kar 67 % kršitev v obdobju te vlade

Tisti, ki se s tem ne strinjajo, imajo narobe in jih je treba v bistvu poniževati, če še kaj protestirajo, zapirati, kaznovati, v glavnem tolči po glavi. Mislim, da to ni prav. Pri Zakonu o vodah bi morali imeti nek konsenz in doseči nek konsenz, ker to je tako dolgoročno in tako pomembno za to Slovenijo, da težko povem, kako. Jaz živim na Obali.

Zdaj je na Obali še vedno problem. Se zgodi nekaj, kar se je zgodilo pred časom – železniška havarija, kerozin je stekel. Na srečo ni bilo hudih posledic. Ampak o vodi govorimo, ki je silno pomembna zadeva, in takrat je bilo tudi že sproženo, da bi se morala država močneje vključiti v reševanje teh problemov, kar se tiče vode, tudi kar se tiče reguliranja, jaz nekje pozdravljam to iniciativo, spremembo reguliranja vodnih tokov. Mi prej – zopet govorim o starih časih, malo sem starejši –, ko je bila pristojnost za reguliranje vodnih tokov na

kar se nam bo kasneje otepalo. Ko govorimo toliko o zasebni gradnji, koliko je to zdaj boljše, ker ne bo možna – jaz ne vem, se pa opravičujem, nimam informacij, ampak nimam v spominu, da bi bilo kateremu dovoljeno zgraditi hišo ob obali.

ustavno zaščito, kar je bila iniciativa in kar je bil splošen konsenz dosežen, kar je bila iniciativa naše stranke. To moramo čuvati in vam toplo na srce polagam, bodite vsaj tu razumni pri tako dolgoročnih stvareh, ki ki jih ureja Zakon o vodah, da naredimo še en obrat. Dopustimo stroki, da svoje lahko do konca pove, se pripravi in da še enkrat pogleda. Tudi navsezadnje na podlagi današnje razprave, katere probleme smo odpirali. Dajmo biti razumni. Po drugi strani tudi poslušam zagovornike tega zakona. Poslušam, poslušam,

Ne morete! Zato pravim, dajmo vsi skupaj še enkrat premisliti in narediti še en obrat, kakor je tudi že kolega iz Poslanske skupine LMŠ Medved predlagal. Dajmo! Hvala lepa.

kakšen je interes, zakaj se sploh spreminja ta zadevo. Človek bi rekel, če se ni nič spreminjalo toliko let, pomeni, da tudi nekaj ni v redu ali pa da se ne dela prav. Prva stvar, ki se jo sam sprašujem, ne razumem, zakaj je skrajšani postopek.

Politika je kolo, ki se vrti, kot pravimo. Je tako? Enkrat je eden, enkrat je drugi, ampak zakoni ostanejo. Ali pa jih je treba potem spet spreminjati, če smo videli, da so bili nekorektno sestavljeni, če tako rečem poenostavljeno. Ampak, evo, ta zadeva me zanima,

Jaz bi predlagal oziroma raje bi videl to zadevo kot tako splošno opisano in zapisano, da ti daje res 180 stopinj možnosti posegati v prostor zraven voda,

Ampak so bile preštudirana območja. Zakaj so bila tako preštudirana? Ker moramo zaščititi vire vode. Na teh virih vode je zelo pomembno, glede na to da smo tudi v ustavo zapisali, da je voda v bistvu pri nas, v naši državi, če ne je ne bi zapisali v ustavo. Jaz vam dam en majhen primer. Jaz se malo bojim, da vse to, ko hitimo tukaj, je tudi hvala temu, kar ste vi obljubili, nek nov vodni vir za priobalni pas. Vi veste sami, ki ste bili tam, ste oktobra ali ne vem, kdaj je bilo, oktobra meseca, mislim, da ste se dobili na licu mesta, ker nasprotujejo popolnoma vse kraške občine. Zdaj moramo mi paziti, kaj delamo pri takih objektih. Mi delamo uslugo enim občinam, v škodo drugim občinam.

Mi bomo tudi sklicali izredno sejo glede tega in bomo videli, kaj se da tukaj napraviti. Jaz mislim, da je prav, da tukaj razčistimo zadeve, da ljudem se pove, kakšen je poseg, pozitiven ali pa negativen, zakaj so nekateri za, nekateri proti, zakaj eni ne.

Potem pa postane problem Kal nad Kanalom, zakaj morajo prekuhavati vodo in vse, kar je, zakaj iščemo nov vodni vir, zakaj pomagamo njim, da bi se dobilo. Mislim, da se je tukaj ministrstvo premalo angažiralo pri tem. Moje mnenje je, da bi lahko rešili enkrat za zmeraj problem Kal nad Kanalom.

Ne vem, kaj vam bi rekel, minister. Jaz vem in še enkrat pravim, jaz sem bil vedno za napredek, sem za napredek, sem vedno za nove zadeve, ampak ne smemo pa posegati v določene zadeve, ki

je premalo varovalk, je preveč individualne možnosti odločanja. Samo tega se bojim, in to vam povem pošteno, res, ker vem, za kaj gre, in tudi vem, na kakšen način se lahko človek odloča glede tega.

vidimo in da se odločimo. Delati na hitro gradbeno dovoljenje pri takem območju, kakor ste se takrat dogovorili, je zame kontraproduktivno v tem trenutku. Hvala, toliko z moje strani. Hvala lepa. Samo odgovor na vprašanje, zakaj se obravnava po skrajšanem postopku zakon, to je potrdil Kolegij predsednika Državnega zbora. To je poslanska odločitev. Za besedo je zaprosil minister mag. Andrej Vizjak. Izvolite. Spoštovani poslanec, hvala lepa za nekatere koristne predloge, ki ste jih dal. Čisto na kratko, zakaj skrajšani postopek. Sestavni del tega zakona je tudi predlog, da se sredstva Sklada za vode namenijo za vzdrževanjeslovenskih vodotokov. In ker želimo to čimprej v letošnjem letu narediti, je bil to razlog, ključni razlog,

Še eno vprašanje je bilo, zakaj z vlade na ministrstvo. Ni res. Mi prestavljamo odločitev z Vlade na Direkcijo za vode. To je s politične na strokovno odločitev. To je bistvo. In to je nenazadnje tudi poenostavitev in mislim, da je prav, da o tem, kaj sodi na priobalna ali vodna zemljišča, odloča stroka, ne politika.

V teh zadnjih dneh, ko se je razprava o Zakonu o vodah razplamtela, smo lahko slišali tudi da gre pri spremembah Zakona o vodah za odpravljanje birokratskih ovir. V tej smeri ste tudi vi v enem od svojih stavkov razpravljali na začetku. Moram povedati, da me je to resnično zmotilo, ker nekako ne vidim zaščito vodnih in priobalnih zemljišč kot birokratsko oviro, ne vidim zaščito z vodo povezanih ekosistemov kot birokratsko oviro. Ne vidim ukrepov, ki bi preprečili škodljivo delovanje voda, kot birokratsko oviro. Niti trajnostne rabe vode ne vidim kot birokratsko oviro. Niti ne vidim kot birokratsko oviro zaščito vodovarstvenih območij, ki ščitijo podzemne vode, iz katerih

gre pri zagotavljanju kakovostne pitne vode, če se samo na to osredotočim, za življenje. In pri življenju ne gre za birokratske ovire. Zato bi si vseeno želel, da predstavniki Vlade, tudi Ministrstva za gospodarstvo, ki ga danes ni tukaj, dajo malo več napora, da argumentirajo, zakaj določene spremembe. Jaz verjamem, da je bil osnovni namen zakona, to, kar ste sedaj na koncu povedali, o prestavitvi sredstev,

Ni bila tudi prava odločitev, kako so se sprejemale spremembe Zakona o vodah. Pri takšnih spremembah mora imeti glavno besedo stroka. Tudi to ste rekli, da mora imeti stroka odločilno vlogo pri spremembah takšne zakonodaje. Nekaj v tem smislu. In jaz se s tem strinjam. Ampak kako je zgledala sprememba dveh temeljnih členov, ki sta temelj tega zakona? Zgledala je tako, da ste imeli 14 dni javno razpravo, od tega 12 dni, mislim, da ste 20. oktobra začeli, 3. novembra lanskega leta končali. V tem času ste dobili nekaj pripomb strokovnih združenj in civilne družbe. Te pripombe niso bile upoštevane. Po javni razpravi ste šele umestili v zakon spremembe spremembe 69. člena, se pravi 4. člen novele, kjer ste predvideli, da se lahko na vodovarstvenih območjih gradijo objekti, naprave, ki v svojih proizvodnih procesih uporabljajo nevarne snovi oziroma da se lahko gradijo objekti, naprave za odlaganje odpadkov. To je bilo do sedaj eksplicitno prepovedano. Vi ste dali to po javni razpravi na vodovarstvena območja. In drugo. Spremembe 37. člena. V vašem predlogu je bilo to razdeljeno na 37. in 37.a člen, se pravi, priobalna zemljišča in vodna zemljišča. Potem do seje matičnega delovnega telesa ste to spet združili in dodali tretjo točko prvega odstavka. Danes dobimo eno spremembo amandmaja tega 37. člena in malo kasneje še drugo.Če tako radi govorite o tem, da prestavljate odločitev z Vlade na Direkcijo, da želite, da stroka o tem odloča, ne politika, je pa čisto nesprejemljivo, da se tako pomemben člen Zakona o vodah, kot je 37. člen, ki govori, kaj se bo lahko gradilo na priobalnih zemljiščih, spreminja na način, da ga dopolnjuje politika pet pred dvanajsto. Osebno mislim, da je to tudi eden od razlogov, da se kaže ta domačijska politika spreminjanja tako pomembnega zakona,

preveč široka in omogoča, da se gradi marsikaj. Seveda se strinjam, sicer so nekatere varovalke, ampak ja. To se da po vsej verjetnosti tudi urediti. Ampak za to niste ne vi in ne jaz, ampak naj ima odločilno besedo stroka. Vi v svojem predlogu črtate šesti in sedmi odstavek in v 37. člen dodajate 3. točko – gradnja objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Eden od razlogov, zakaj to delate, ste obrazložili, da se bo lahko gradilo čolnarne, pomole, igrišča, rekreacijske poti in To se lahko že sedaj dela po tem zakonu, ker 2. točka govori: »Gradnja objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih.« Grajeno javno dobro pa so dobro pa so rekreativne površine, igrišča, zelenice, parki, v končni fazi pokopališča in še kaj. Vse, kamor lahko vsi dostopamo, prosto dostopamo, z eno razliko seveda, da je ta objekt Kaj pa vi spreminjate in jaz celo verjamem, da tukaj je interes Ministrstva za gospodarstvo bil izredno velik, tako kot je bil pri Magni, ko se je neposredno kršil 69. člen Zakona o vodah, da ne govorim o prvovrstnih kmetijskih zemljiščih. Pri tem 37. členu pa vi omogočate, kljub temu da pravite na eni strani, da ožite z brisanjem šestega 14. člena, kar bi celo lahko rekel ja. Na drugi strani s 3. točko 37. člena pa širite možnost gradnje na vseh priobalnih zemljiščih, ne sicer stanovanjskih hiš, omogočate pa, po vsej verjetnosti bo minister za gospodarstvo zelo vesel, hotele, turistične nastanitve, neke turistične centre, trgovske centre, po tem kako piše, verske objekte, športne objekte, šole, vrtce, bolnišnice, zdravstvene domove. V končni fazi ta dikcija pomeni, da bi lahko nekdo – hipotetično sedaj govoriva minister – gradil tudi garažo ob vodi ali pa železniško postajo, letališče. Jaz se strinjam, da je mogoče treba nekatere stvari urediti pa jih je treba bolj zožiti. Ampak še enkrat bom rekel, glavna rak rana tega zakona je ta, da ste izključili stroko iz odločanja,

in zraven tudi napisala, da se strinja s tem, da je marsikaj treba spremeniti v tem zakonu in v podzakonskih aktih, ampak to naredite na način, kot je pri takem zakonu treba, in to je z neko široko razpravo, kjer je stroka vključena v proces priprav rešitev in na nek način tudi v proces odločanja. Tako da v LMŠ bomo podprli naše amandmaje, ki vračajo te vaše predloge na izhodiščno stanje in vas pozivamo, poslanke in poslanci, da zavrnemo ta zakon in naj ministrstvo prične široke pogovore

Spoštovani poslanec, mene skrbi ta vaš zadnji poziv, da se ta zakon zavrne, ker to pomeni, da se zavrne možnost znatnih sredstev iz Sklada za vode za financiranje vzdrževanja vodotokov in bodo slovenski vodotoki tako kot doslej prezanemarjeni in posledično bo poplavna ogroženost večja, kot bi bilo treba. Spoštovani poslanec, jaz vas prosim v imenu vseh ogroženih zaradi poplav, da premislite o zavrnitvi kompletnega zakona, kot navajate. Kajti amandma na člen, ki ureja to vzdrževanje, ta sredstva za vzdrževanje iz Sklada za vode, ni amandmiran in bo vse sprejeto ali bo padel. Podobno ni bil amandmiran 1. člen, ki govori o črtanju šestega in sedmega odstavka 14. člena.

tako kot ste ga postavili. Tista stvar, o kateri ste govorili, o prenusu sredstev, ja, je dobra, in to je bil osnovni namen tega zakona. Potem pa je po vsej verjetnosti Ministrstvo za gospodarstvo prineslo še nekatere svoje zahteve.

Ko postavljaš na tehtnico, ko se odločaš, ali boste vi lahko prestavili denar z enega dela na drugi del ali pa kaos na priobalnih zemljiščih, potem vem, kaj mi je storiti. Vi pa boste še vedno lahko zagotovili ta denar tako ali drugače, ne bomo mogli pa ustaviti tega pohlepa, te želje po neobrzdani gradnji po priobalnih zemljiščih. In še nekaj bi vam rekel, pa ne, bom kar tukaj zaključil.

Koalicijski poslanci smo danes vložili tudi amandma na spremenjeni 37. člen Zakona o vodah, za katerega ocenjujemo, da diskriminira predvsem fizične osebe kot zasebne lastnike priobalnih zemljišč; največkrat gre to za lastnike, ki imajo svoje hiše zgrajene ob potokih v urbanih okoljih. Predlagatelji današnjega amandmaja opozarjamo na veliko število manjših gradbenih posegov, ki bodo, za razliko od večjih posegov, kot so javna parkirišča, otroška igrišča, razni parki in podobno, zaradi takšne ureditve onemogočeni predvsem zasebnim lastnikom priobalnih zemljišč, ki na primer na svojem zemljišču, bližje kot 15 metrov oddaljenosti od vodotokov, največkrat potokov, kot sem že povedala, ki tečejo po njihovih zemljiščih, ne morejo urediti parkirišča za svoje vozilo, ne morejo postaviti lope, nadstrešnice, pavilijona ali kakršenkoli drugi enostavni enostavni objekt, govorimo za enostavne objekte. Tovrstne težave so zlasti prisotne v vaških okoljih, kjer so se vaška naselja razvijala ob potokih, ob manjših rekah. Taka naselja so po navadi tudi zelo strnjena, tako da pogosto za te enostavne gradbene posege v prostor težko najdejo drugo nadomestno in primerno lokacijo, še posebej, če upoštevamo tudi lastniški vidik. Predlagatelji tudi menimo, da je nelogično, da bi v tem priobalnem pasu na primer občina lahko javno parkirišče, zasebnemu lastniku pa bi prepovedali vsakršen, tudi enostavni gradbeni poseg. Jaz prihajam z Gorenjske in na Gorenjski imamo eno vas Goriče pri Golniku, kjer so dejansko hiše ujete; na eni strani teče potok, na drugi strani je vaška cesta, ki je nimajo kam prestaviti. Hiše so si v preteklosti tam zgradili, imajo malo vrta in ne morejo, ne smejo na rob svoje parcele postaviti nobene lope, ker ni odmika od priobalnega zemljišča. Zato smo se danes dogovorili, da bi za te enostavne objekte tudi naredili izjemo in s tem ljudem, ki že tako težko živijo ob potokih in rekah, za katere največkrat skrbijo, vsaj v preteklosti so sigurno 30 let skrbeli tudi za brežine oni sami in jih urejali, čeprav danes poslušamo, da so marsikdaj s tem kršili kakšen predpis. Zato iz navedenih razlogov, zlasti pa z vidika enakosti pred zakonom menimo, da je dopolnitev člena upravičena, pri čemer opozarjamo, da gre le za posege, ki so opredeljeni, kot enostavni objekti. Hvala lepa. Hvala lepa. Vidim, da je še nekaj želje za razpravo, zato bomo začeli z novim krogom prijave. Najprej ima besedo

Kadar v teh poslanskih klopeh razpravljamo izključno o strokovnih zadevah, takrat bi rekel, da konstruktivnost

gre konkretno v tem primeru za postopke, ki jih je treba kar dobro poznati. Danes sem slišal anomalij takšnih in drugačnih, pa jih bom malo pokomentiral, kako pa dejansko te stvari res v praksi delujejo in funkcionirajo. Najprej je treba poznati sprejemanje občinskih prostorskih aktov, ki vemo kako se začne – ali na pobudo lastnika, interesenta in tako naprej do občin in potem se sploh začne postopek spremembe prostorskega občinskega akta. Jaz bi rekel, da župani tudi niso neumni, da bi ob rekah oziroma v priobalni pas, ker sem danes slišal, kaj vse je

na vrhu hribov. Eno cerkev mi pokažite, ki je zgrajena v nižini ob nekem potoku. Je ni, je ne boste našli. Potem naprej sem slišal od parkirnih hiš, trgovin, letališč in tako naprej. Glejte, taka anomalija v teh razpravah. Res je, to so objekti javnega značaja, ampak ne s takimi primerjavami zdaj prihajati, bi rekel, pa danes tu navajati, da se bo zdaj to dogajalo. Ne imeti župane za toliko neumne, da bodo v svojih prostorskih aktih to dovolili. In potem nadalje, ko slišimo, da ni varovalk. To govorite vsi tisti, ki ne poznate teh postopkov. Glejte, ko se občina odloči za spremembo prostorskega akta, se najprej naredijo strokovne podlage. S temi strokovnimi podlagami sploh lahko prosi za soglasje po resornih ministrstev. Od vseh resornih ministrstev mora dobiti soglasje. Ne zdaj, ko ste prej navajali – ja, se minister zdaj izgovarja na gospodarskega ministra. Ni res. Za spremembo občinskega akta morajo dati soglasja vsa ministrstva. Pred tem pa še stroka, ko govorite, da se stroka obide. Soglasje za vodno mnenje mora biti predhodno, preden sploh lahko gre občina s postopkom naprej. ne zavajati, ampak dobro, mogoče res ne poznate teh postopkov. Tu so varovalke ena za drugo. Ne moreš stopiti na tretjo stopnico. Ne gre, ker te čaka varovalka že na prvi stopnici. Dajmo biti malo konstruktivni. Z vsem spoštovanjem do vseh teh podpisnikov, ki jih je navedel kolega Dejan Židan, Židan, če bi jaz danes komentiral ta dopis, bi rekel, da ti spoštovani kolegi, strokovnjaki, si zakona sploh niso prebrali. Pa to ni res. Ta dopis je bil napisan pred sejo na matičnem delovnem telesu in takrat je bil relevanten. Od matičnega delovnega teles do danes se je spremenilo kar nekaj členov. Črtal se je 4. člen, ker gre poseg na vodovarstveno območje, sprememba 37. člena in tako naprej. Zakon se je spreminjal in danes, bi rekel kolega Dejan židan, daje ugled teh strokovnjakov, jih postavlja, ker je danes drug časovni moment z drugo vsebino, jih postavlja, da lahko danes rečemo za te strokovne kolege, da si zakona sploh niso prebrali. Ja logično, ker je bilo njihovo mnenje napisano prej, ko se členi tega zakona še niso spreminjali. In danes potencirati to zadevo je nekorektno in blatenje imena vseh teh strokovnjakov, ki jim jaz verjamem in zaupam. Ampak ta dokument je bil relevanten pred sejo na matičnem delovnem telesu. Tako da ne zdaj blatiti njihovih imen, njihove stroke in njihovih znanj. Verjamem, da jih imajo, ampak to je danes tukaj neprimerno. Poglejte kolegi, ne stroko spuščati v razpravah vedno v politično konotacijo. To v stroki ne gre. V stroki so postopki, so merila, so varovalke in tako naprej. Te posplošene današnje razprave dejansko ne zdržijo, niso konstruktivne in ne sledijo stroki. Kot drugo, kar vehementno bomo zavrnili ta zakon. Verjamem, da je vedno vsak zakon možno še kako dopolniti, še kako dodati ali pa pogledati tudi z drugega zornega kota. Ampak poglejte, prvo, kar je, zakaj gre tukaj s tem zakonom za tako hitri postopek. Ker se dejansko gre za lastna sredstva, da se takoj preusmerijo v vzdrževanja in gradnjo pri protipoplavnih zadevah na slovenskih vodotokih. To je bistveni in prvenstveni namen tega zakona. In zdaj tukaj kar vehementno reči, češ, to bomo zavrnili. Kaj pa potem, ko bom prišla prva poplava, pa ko nismo zgradili? V Sloveniji se v tem času izjemno veliko gradi na protipoplavni zaščiti. Izjemno veliko. Za to je potreben denar, so potrebna sredstva. Tukaj gre res za urgenten prenos sredstev, da se lahko stvari gradijo, ker so potrebe vedno večje, kot je na razpolago sredstev za ta namen. Tako da jaz gledam s tega stališča zakon absolutno pozitiven. Za te posege je varovalk več kot dovolj. Še enkrat povem, ne podcenjevati slovenske župane, ker tako neumni pa spet niso, kakor danes vi razpravljate tukaj, kaj vse bo možno graditi. In seveda prvenstveno je treba zagotoviti sredstva za gradnjo protipoplavne zaščite. Zato bom zakon seveda z veseljem podprl.

ki ga je dala takrat, ko je bil sporni člen že umaknjen. Pred sabo, in to je moja pravica, imam dopis tako pristojne fakultete kakor štirih doktorjev znanosti, ki predstavljajo organizirano stroko v Sloveniji. Nisem navajal svojih besed, prebiral sem stališča stroke. Vseh ljudi, ki so spodaj podpisani niti ne poznam, predvidevam pa, da če so profesorji, nekdo tudi dekan in tako naprej, da je pred njimi kariera, ki je nesporna. Zato jim moramo prisluhniti, ker ni možnosti, da bi sami sodelovali na tej razpravi. Po seji odbora sem korektno navedel, da sem prebral njihova stališča. Ali smo, gospod poslanec, zdaj prišli do tega, da moramo biti na tej strani samo tiho? Če preberem stališče, korektno, brez žaljivk, samo preberem ga, povem, čigavo je – a veste, da me ne boste mogli utišati? Prebiral ga bom naprej,

Hvala, predsedujoči, za besedo. Repliciram gospodu Žnidarju, in sicer mojo razpravo je zagotovo narobe razumel v smislu, da mi problematiziramo ta prenos sredstev za protipoplavno zaščito. Ta del zakona je absolutno okej. Problematiziramo pa to, če se zakon 18 let ni popravljal, da se v 14 dneh popravlja člene, ki imajo nek širši družbeni pomen. In teh členov bi se morali dotikati s tresočo roko in z upoštevanjem stroke. To je to, kar sem v svoji razpravi poudaril.

Res je, Zakon o vodah je eden od zakonov, ki se spreminjajo načeloma zelo redko, in to predvsem iz enega razloga, ker je to vsebinski zakon in se z njim dejansko posega na na nepredvidljivo število deležnikov. Problemov ali pa izzivov, ki se jih lahko s takim spreminjanjem povzroči, je toliko, kolikor so dolgi tudi vodotoki, toliko je lahko problemov. Seveda je ena perečih težav v Sloveniji tudi urejanje vodotokov. V stranki SAB zagotovo pozdravljamo, brezpogojno pozdravljamo, da se sredstva Sklada za vode namenijo tudi za urejanje vodotokov. Še posebej, ker so ta sredstva na voljo in niso porabljena in je škoda, da se sredstva, ki so na razpolago, ne porabijo za preprečevanje škode. škode. To je zadeva, s katero v stranki SAB absolutno nimamo težav. Drugo pa so bistvene vsebinske spremembe zakona. Ta 4. člen, ki govori o gradnji na vodovarstvenih območjih, je na pritisk javnosti in poslancev v Državnem zboru Vlada umaknila ali pa bo umaknila oziroma dala predlog za umik, umik, kar tudi pozdravljamo. Imamo pa težavo z definiranjem dovoljenih gradenj ali pa novih posegov v pasovih ob vodotokih. Poglejte, mi imamo že določene pravilnike, ki omogočajo in jasno definirajo, da se lahko na priobalnih ali vodnih zemljiščih gradijo objekti javne infrastrukture in ti objekti so tam taksativno našteti. Menimo, da bi tudi v tem primeru lahko država šla v ta korak. Tu pa se je v bistvu odločila in zelo širok spekter objektov preko nekih CC-SI klasifikacij kar našteje. To seveda omogoča številne posege, sicer v skladu z zakonom, ampak bojimo se, da tak način odpira odpira številne izzive. Torej, mi se dejansko bojimo, da lahko slovenski vodotoki ali pa jezera postanejo podobna Vrbskemu jezeru, kjer se praktično zaradi objektov – tam sicer privatnih – ne moreš ne moreš prosto sprehajati ob jezeru, ker je vse zagrajeno. Mi imamo tu v tem smislu zelo resne pomisleke in nas v bistvu ravno zaradi tega tak način, relativno hiter način sprejemanja te zakonodaje ali pa postopek, ki se ga gre, zelo skrbi in ga tudi ne odobravamo. Da še enkrat povem, mi imamo v Sloveniji veliko problemov z oskrbo s pitno vodo. Mi bi želeli tudi, da se v tem kontekstu to tudi udejanja, tudi v bistvu ustavna materija ne bi imeli nobenega problema, če bi se po hitrem postopku uzakonjala. Imamo pa problem, da se take stvari na tak način

v bistvu pri nas vzbujajo pomisleke oziroma nas odvračajo od tega, da bi zakon potrdili, čeprav imajo en člen zelo dober in ga podpiramo, to je seveda ta člen, ki se nanaša na urejanje vodotokov. Mi zato tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa.

V Kotljah kolega Janija Prednika, je ena taka cerkev na ravnem ob potoku; od Polževega, če se z vlakom peljem proti Ivančni Gorici, je sredi travnika ena lepa stara cerkev in lahko vam bi jih našteval še 300. Drugič, neke insinuacije, ali imamo župane in županje za neumne. Daleč od tega! Vedno rečem, da je to najbolj zahtevna politična funkcija. funkcija. Postavimo si dve preprosti vprašanji. V Beli krajini radi rečemo, da saj ne gori voda. Ali gori voda? Zaenkrat ne. Ali se voda ustavi na občinski meji? Tudi ne. In tisti primer kolega Žnidarja, čeprav izhaja bolj iz gradbeniškega foha, glih ni najboljši. Mi smo v tistem noveliranju prostorske zakonodaje dali neko možnost RPN-jev, dajmo reči, regionalnega prostorskega načrtovanja, in če je kje treba načrtovati onkraj občinskih plašnic, so to seveda vodotoki. Že en manjši potok, ki občasno poplavlja, bo praviloma šel vsaj čez dve občini, če ne več glede na mrežo naših naših občin. V čem je problem tega predlaganega zakona? Problem je v tem, da ta vlada pa očitno ne more en zakon spraviti, da ne bi ratal nek kažin. Da ne bi upravičeno, bom kar rekel, ponorela strokovna javnost, ki se ji potem nekaj očita, in da ne bi cel del državljank in državljanov. In potem je vedno to, kar ste zdaj vi izvajali, gospod minister. Seveda je v vsaki zakonodaji tudi kaj dobrega in potem se žuga v parlamentu, če pa vi tega zdaj ne boste podprli, bo to pa to. Vaša naloga oziroma naloga pripravljavcev zakona, kateregakoli, kdorkoli to dela: ali delajo ministrstva, ali predlagamo poslanci, ali državljani s 5 tisoč podpisi, je dejansko, da se zakon logično spiše tako, da ni potem tozadevnih žuganj. Saj je bilo že v glavnem povedano s strani kolegov pred menoj. V tej obsedenosti s PKP-ji, smo malo pozabili na to, tudi v PKP-jih, da so zakoni neke vezane posode. Zakona o vodah ne moreš brati brez gradbeniškega zakona in seveda, v širšem smislu, tistega tako imenovanega trojčka. Seveda moramo tudi razmišljati o poplavni varnosti, o plazovitosti. Nek moj znanec je bil na funkciji ministra pred vami, pa je rekel, da dokler nisem ratal minister, saj nisem vedel, kako zelo je plazovita Slovenija. Po tem, kar se je zgodil pri sosedih na Hrvaškem, tudi o protipotresnosti in seveda se moramo vprašati tudi o izvedbenosti, a veste. Ali so župani neumni ali ne? Seveda ne. Ampak, recimo, lep primer je Laško, kjer so celo premikali enega najbolj poplavnih vodotokov, strugo, pa so potem zidali del toplic in dejansko kršil zakonodajo. Spomnite se, prvič, ko je Savinja malo bolj poplavljala, so lahko drva nabirali v garaži tistega prizidka. Veste, to je tudi ta nek izvedbeni vidik. Cel ta kažin je nastal, ne vem, nisem šel raziskovat za nazaj, ampak človek dobi občutek, kot da nekdo niti ni roke zvijal Počivalšku, pa je Počivalšek potem nekaj hotel notri, ker bi nekdo nekaj zidal. In zdaj imamo mi mi ves ta teater in kjer vi pridete, gospod minister, ker bi morali imeti dopolnilno obrazložitev predlagateljev, v bistvu pa agitirate, kako naj se glasuje. Že takrat vas bi tisti, ki je vodil sejo, v bistvu moral prekiniti. verjetno, če po 19 letih nekaj spreminjamo ali po dveh desetletjih, če vemo, da bodo v 21. stoletju vojne zaradi vode, delno se že dogajajo – so pa tudi nekateri resni meddržavni spori, recimo, Madžarska–Romunija glede Donave, pa še kje potem seveda bi si morali vzeti več časa. Tukaj se strinjam s kolegom Tankom, to je bila naloga kolegija, da bi rekel, čakajte, hop cefizelj, vodo smo vpisali v ustavo, ne glede na to, kakšno partijsko izkaznico imamo, smo vsi večinoma sestavljeni iz vode. Gre za neko preresno zadevo, da bi se šli na tak način, kot se gremo. In tako, kot je lepo povedal kolega Bandelli, ki si tudi prebere vse zadeve, podobno kot jaz, imamo tam »razen če« in potem tiste točkice in seveda so neki neki strahovi v bistvu upravičeni. Tudi če gledamo logiko te vlade, ki je zelo blizu privatizacijski logiki – jaz pač sem socialni demokrat, jaz sem bližje, če hočete, skandinavski logiki da se brežine ne privatizirajo, če to povem na vsem jasen način. Mi potrebujemo neko resno regionalno prostorsko načrtovanje, potrebujemo tudi vrnitev urbanizma, potrebujemo tudi več stroke. Veste, mi imamo v tem parlamentu neko to zgodbo: politika ali stroka. Čakajte, to ni pilo vodo že v 17., 18. stoletju v nekih družbah z malo razsvetljenimi absoluti, ne pa v 21. stoletju.

zadeva je preresna, da bi se jo lotevali na takšen način, kot ste se jo lotili, in osebno mislim, da je okej, da ta zakon danes pade in da se te resne problematike lotimo še enkrat po rednem postopku, upoštevaje večino resnih pomislekov tako strok kot tudi laikov, tudi zavedajoč se nekih zgodovinskih okoliščin nastanka nekih naselij, ki jih je omenjala kolegica Udovč. Hvala za besedo. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Za besedo je zaprosil minister, mag. Andrej Vizjak. Izvolite. Spoštovani, rad bi ponovil nekaj zelo jasnih tez. Prvič, ta zakon nikakor in v ničemer ne vpliva na lastništvo priobalnih in vodnih zemljišč. Priobalna zemljišča so v glavnem privatna v Sloveniji, vodna zemljišča so državna in s tem zakonom nikakor in nima nobene zveze z lastninsko pravico nad priobalnimi zemljišči. S tem zakonom dopuščamo in ožamo možnost posegov na priobalna zemljišča in samo za objekte javne rabe. Doslej, v sedanji ureditvi so namreč možni posegi tudi za čisto privatne namene. Torej spoštovani poslanec, mi s tem predlogom ožamo možnost posegov na priobalnem zemljišču samo za objekte javne rabe, poleg teh izjem, ki so že itak v veljavi. objekt javne rabe bo lahko v javno-zasebnem partnerstvu v bodočnosti in bodo počeli to, kar so kolegi prej govorili. Tudi to je nekaj možnost seveda.

Hvala. Želi še kdo razpravljati? Je še interes za razpravo. Začenjamo postopek prijave. Izvolite se prijaviti. Besedo

Moram reči, da sem zelo vesel, da je na mizah ta zakon, končno, da se nekaj premakne. V razpravah je bilo slišati spet marsikaj, vse v nekem stilu, da pač ta vlada ne dela dobro, ampak mislim, da so te razprave bile popolnoma neumestne. Minister je desetkrat eno in isto razložil, povedal, kaj je cilj tega zakona, kakšni so ukrepi, kaj nas čaka v prihodnje, in vse to je za ljudi, za gospodarstvo, za naravo, za okolje dobrodošlo.

razprave, želje … Spomnim se razprav na Odboru za infrastrukturo. Odkar sem poslanec, saj o tem vseskozi govorimo pa dajemo predloge, pobude, različne ideje. Pridemo tudi skupaj. Dostikrat smo govorili isti jezik na teh odborih, ko smo govorili na to temo, o problematiki vod, o problematiki poplav, o problematiki gradenj na priobalnem pasu in tako naprej. Ampak zdaj smo pač – seveda opozicija v neki drugi vlogi, pač vlogi, da je treba vse skupaj, karkoli se pojavi z Vlade, sesuti in so seveda razprave popolnoma drugačne in tega sploh ne razumem. Zavrniti zakon v takšni obliki, kot je pripravljen, kljub temu da smo ga že nekako modelirali tudi s strani ministrstva, tudi s strani koalicije, mislim, da je nesmiselno in da to ni na mestu. Zdaj vemo, koliko je neurejenih zadev na vodotokih, na hudournikih, kakšne škode se povzroča ljudem, kakšne nevšečnosti, ogrožanja življenj tudi, premoženja. Mislim, da je samo za pozdraviti to, da bo več sredstev predvidenih za to, da se te vodotoke sanira, da se vloži več denarja v to. Vemo, da je doslej tega bilo mnogo premalo. In ne vem v čigavem imenu, jaz si ne bi upal proti temu glasovati, no. Res ne. Izhajam s terena. Bil sem tudi podžupan, občinski svetnik sem tretji mandat in poznam stvari na terenu. Vem, kako izgleda to pri ljudeh. In da bi zavrnil takšen predlog, mi tudi na kraj pameti ne pride, res ne. Ne verjamem, če še komu, ampak tu so seveda politične odločitve. Ampak jaz bi vas kljub temu prosil, da še enkrat dobro razmislite v imenu vseh teh ljudi, ki se jih ta problematika dotika, pa jih ni malo.

pa se jih prosi: pojdite ta vodotok uredit, pojdite te veje odstranit, tukaj je zabito, tam takoj poplavi. Ponavadi je kakšen odgovor zelo na hitro, da je pač pomanjkanje finančnih sredstev, da ni zagotovljenega denarja za to in stvari stojijo. Tam imamo Kostrevniški, Vintarjevški potok, Vintarjevško dolino, ki

Tudi ljudje trpijo, pa so že leta ob teh vodotokih kmetije, imajo zgrajene kakšne lope, kozolce, tudi hleve, gospodarska poslopja blizu teh vodotokov, to je vse poplavljeno. nanese blata, kamenja, vej, to morajo vse sami pospravljati. Jaz ne vidim nobenega poslanca, da jim bo šel pomagat. Res svetujem in priporočam, da se takšne stvari končno premaknejo in da se tudi potrdijo. Kar sem prej v svojem stališču omenil tudi to, da pogrešam različne organizacije s strani naravovarstva, okoljevarstva, nevladne organizacije in tako naprej. Že prej, ko se je delalo z naravo, in v prejšnjem sistemu in tudi do sedaj, pa jih ne vidim na terenu, ampak samo takrat jih slišim, se neka stvar želi premakniti s strani vlade ali ministrstva, takrat so pa takoj vsi na kupu. Jaz vse pozdravljam, vsako debato, vsako pripombo, vse, saj smo vendarle ljudje. Saj se je treba pogovarjati. Ampak če samo odlagališče Rakovnik omenim, ki je ob potoku. Čez potok, Čez potok, čez pitno čisto vodo sredi gozda je deset tisoč ton odpadkov; kož, kemikalij, svinjarije. Nad potokom, se pravi potok spodaj teče, in vse pronica noter in vse teče v reko Savo in gre v Zasavje. Pa sem se boril leta in leta. Končno je minister Vizjak prisluhnil, so se stvari začele sanirati, kar bo seveda zelo veliko koštalo, ampak kaj vse smo počeli, pa nisem nikoli nobene nevladne organizacije tam v Rakovniku videl. To moram povedati. To tako je. Apnenca v Kresnicah, zraven reke Save, jalovine oziroma tistega materiala nanešenega, ko bo ena voda prišla, kam bo to vse šlo, bog si ga vedi. To je vse ob vodi. To se vse dela sedaj v tem času. Saj ni to od ne vem kdaj. Hudourniku, vodotoki, Loki potok, Vače, Hotič, saj vse to poznate. Saj Slovenija je … Govorim samo primer iz lokalnega območja, imate pa to vsi povsod tega. Ponoviče, Sava, to je vse poplavljeno vedno. Ampak zmeraj je potem samo kurativno; se pravi, ko pride do nečesa, se pa nekaj lotimo in probamo nekaj popravljati, pa še to z velikimi mukami. Na koncu gre občinska komunala popravit na svoje stroške stvari, ki so od države, zato da se ljudem pomaga, da se lahko pripeljejo do kmetije, do svojega gospodarskega poslopja. Treba je prisluhniti ljudem in jim pomagati. In ne vedno takoj potem vključiti čisto pitno vodo, sedaj bomo pa nekaj ogrožali, če bomo tam nekomu dovolili, kar smo mi tudi z amandmajem predlagali oziroma koalicija predlaga, da se le dovoli končno kakšno drvarnico ob kakšnem potoku narediti. To ni ogrožanje čiste pitne vode, nekih vodnih virov. Ogrožanje je tisti Rakovnik, pa tisto, kar sem prej našteval, pa črna odlagališča, ponavadi v grabnih pa v potokih. In še vedno jih je veliko. je veliko. To so tisti problem in tam bi jaz pričakoval neke organizacije, da skočijo v luft in da pridemo vsi tja, pogledamo, opozorimo, vključimo medije, pa rečemo, dosti je tega, nehajmo naravo onesnaževati pa vire čiste pitne vode, vodovarstvena območja. Tam bi pričakoval večjo aktivnost. Dostikrat se sliši tudi, da ne bo stroka, da politika odloča. Saj je minister lepo povedal, stvari se bodo odločale na Direkcije za vode. Ali je Direkcija za vode politični organ? Saj ni, a ne? Saj ni Direkcija za vode politični organ. Tam so strokovnjaki, vsaj jaz jih poznam. Vem, da tam delajo strokovnjaki s področja, ki se ga zadeva. In so in okoljevarstveniki zraven in naravovarstveniki in ljudje, ki so delali šole, fakultete in se na te stvari spoznajo. Upoštevati morajo zakonodajo in tukaj ne vidim nobenega problema, če bodo oni odločali o tem. Bolj bi se bal, če bi o tem odločali poslanci tukaj notri, ki bi pa že mogoče malo drugače gledali. Pa tudi nismo vsi strokovnjaki, vsaj jaz se nimam za strokovnjaka. Vidim pa stvari nekako pragmatično, ker sem se pač s tem kot podžupan ali občinski svetnik moral soočati in se še vedno srečujem dobesedno skoraj vsak dan. Tako jaz zaupam stroki, zaupam strokovnjakom, zaupam tudi ministru za okolje in prostor, ki se trudi, in vem, da ima rad naravo. Saj minister ne dela na tem, da bomo onesnažili vodne vire. Mislite, da on ne bi rad pil čiste pitne vode? pitne vode? Tukaj ne vidim nobenega problema, če bo o tem odločala stroka. Dostikrat se pa tudi sliši; na primer gredo ljudje, greste v tujino, mogoče tudi mnogi med vami, pa vidite, kako izgledajo kolesarske poti ob rekah zunaj, kako izgledajo flosarji tam na rekah. Saj tudi na Koroškem je urejeni lokali, objekti, raftajo, imajo lahko urejene stvari ob reki, na reki z nekimi montažnimi objekti, rekreacijske poti, sprehajalne poti, ne vem, nek urejen dostop do reke, do potoka, do jezera, konec koncev tudi do obale, morja. To je prav, da je tako urejeno, saj s tem ne bomo ogrožali. Včeraj sem gledal POP TV neka strokovnjakinja ali kaj je že bila – ja, ogrožanje čiste pitne vode. Kje pa je še tako kot v Sloveniji, ko pipo odpreš pa vodo piješ? Takoj pomeša z vsem drugim, samo da se bolj fino sliši pa da se poskuša nekaj očrniti. Pa ne bomo več mogli dostopati do obale, do reke, do jezera, do morja. kje pa to piše? Jaz tega nisem nikjer v predlogu te zakonodaje zaznal. Ampak s tem se potem poskuša tudi preko medijev nekako vse skupaj zapeljati čisto v drugo smer in to se mi ne zdi prav. Bodimo pošteni, povejmo, kako je, kako je napisano, kako smo si to zamislili. Mislim, če to sprejmemo, ne bo čisto nobenega problema. Zato še enkrat predlagam, da sprejmemo te spremembe. Verjetno v prihodnosti čakajo še tudi kakšne druge spremembe tega zakona, ki bi bile zelo dobrodošle. Ena izmed njih je tudi sedaj bila pač umaknjena, mogoče bo res treba narediti še malce širšo razpravo pa stvari razjasniti, da bodo dejansko vsi razumeli, da ni bil to zlonameren predlog. Ampak mogoče pa je le prav, da stvari še bolj razčistimo in tudi, da večkrat do besede pride tudi minister Vizjak, ki zna stvari povedati, ker je strokovnjak s tega področja. Mislim, da bodo ljudje tudi potem to lažje nekako razumeli. Tako pozdravljam spremembe, pozdravljam, da se nekaj premakne, da ne bomo samo sedeli in govorili o tem, ampak da se končno nekaj prestavi. Jaz bom zakon in te amandmaje koalicije tudi potrdil. Predlagam pa tudi, da še ostali razmislite in pomagate pri tem. naredili nič slabega, kvečjemu dobro delo za ljudi, za naravo, okolje, gospodarstvo, za vodo, za turizem; skratka same dobre stvari. Hvala lepa.